Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 116 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema

za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Pošto je danas dan za traženje obaveštenja, da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika.Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Gospodine predsedavajući, moje pitanje će biti upućeno premijeru Srbije, gospodinu Ivici Dačiću, kao procenu Srpskog pokreta obnove – Demohrišćanske stranke Srbije, o nužnosti novog modela ekonomske politike i novog modela organizacija raznih državnih službi, koje svojim neefikasnim delovanjem na produbljivanje krize ili na održavanje krize, a svi znamo da je ekonomsko stanje u državi jako loše i Srpski pokret obnove – Demohrišćanska stranka Srbije su u ovom mandatu Vlade najviše, upravo kritikovali neodgovornost u trošenju javnih sredstava, organizovani haos u javnim finansijama, punjenje subvencija privredi, koje su bile u potpunosti nikakve, maltene kontrole nije bilo, utroška tih subvencija.Smatrali smo da je bilo potrebno bolje kontrolisati sredstva iz Fonda za razvoj, recimo Fond za razvoj ima samo 60 zaposlenih, maltene nikakve kontrole ni prethodne, ni naknade nije bilo oko utroška ogromnih sredstava, i smatrali smo naravno, da je mnogo više subvencija bilo potrebno dati srpskoj poljoprivredi, koja je naša najveća izvozna privredna grana, ali i dalje u jako, jako teškom položaju i čini nam se sve teže.Privatizacija se u potpunosti pretvorila u svoju suprotnost, najveći deo firmi je ili zatvoren, ili u jako lošem stanju, a stopa nezaposlenosti se povećava. je po nama jedan od glavnih uzroka stvaranja i održavanja crnog tržišta, to je neefikasan i korumpiran rad carinskih službi.Visok praktično onemogućava bilo kakvu kontrolu rada carinskih službi, jer one za sada imaju internu kontrolu koja je decenijama umrežena i uvezana sa carinicima po našem stanovištu potrebna je eksterna i insajderska kontrola rada carinskih službi, jer mnogo je protoka robe preko carine, bez evidencije, ili sa umanjenjem carinskih stopa, što se direktno odražava na velike gubitke u budžetu, ali i na bezbednost zemlje.Po nama je carina ključna karika u legalizaciji protoka neevidentiranih roba, a cirkulacija robe na crnom tržištu se odvija kroz dva osnovna načina. Ili su robe ušle bez evidencije preko carine, ili su razdužene preko fantomskih firmi. Zbog toga treba kontrolisati i onemogućiti rad onih koji nelegalno snabdevaju tržište i zarađuju ogroman nezakonit novac. Inspekcijske službe treba da kontrolišu ne samo promet roba preko carine, već transport roba, da upoređuju dokumentaciju sa carine i dokumentaciju sa skladišta.Zbog toga je moje pitanje premijeru Ivici Dačiću. Šta će Vlada Republike Srbije preduzeti da se uspostavi insajderska i eksterna kontrola rada carinskih službi? Šta će Vlada preduzeti da se koordinira rad inspekcijskih službi, koje će kontrolisati robu i dokumentaciju sa carina sa transporta i sa skladišta i time izbeći velike gubitke u budžetu Republike Srbije, u vremenu kada ovo nije obična posleratna kriza, a ovo je najveća ekonomska kriza, sa kojom se mi suočavamo posle Drugog svetskog rata? Hvala.

u poslednje vreme mi smo svedoci da su u Srbiji organizovani mnogobrojni protesti, štrajkovi i blokade saobraćajnica. To rade radnici zaposleni u preduzećima u restrukturiranju.Mislim da je potpuno iluzorno govoriti o tome da li je njihovo nezadovoljstvo opravdano ili ne, ono je apsolutno opravdano, izuzetno male zarade, negde oko 25.000 dinara u proseku, te zarade kasne i po godinu dana, ovi radnici nemaju zdravstveno osiguranje, ali ono što je mnogo još i gore, to je potpuna besperspektivnost ovih ljudi.Kontaktirajući sa njima i obilazeći i proteste i štrajkove i blokade, ono što je i mene samu iznenadilo jeste činjenica da pored ovog socijalnog momenta svi ovi ljudi najviše se žale na to što nemaju nikakvu informaciju, šta će biti sa njihovim preduzećima, da li će opstati, i da li će na kraju biti ugašena i likvidirana.Ono što brine, jeste činjenica da Vlada Srbije nema nikakve analize stanja u ovim preduzećima, nema analize stanja tržišta, niti potrebe Srbije. Konačno, se treba ustanoviti koja od ovih preduzeća imaju proizvod namenjen tržištu, koja od ovih preduzeća mogu realno opstati?Dakle, to mora da uradi Vlada Republike Srbije i nadležno ministarstvo, a onda po utvrđenoj analizi i projekciji mogućnosti njihovog opstanka, jasno da izađe pred zaposle u ovom preduzeću, dakle, da napravi spiskove i kaže ova preduzeća nemaju nikakvu perspektivu, ona idu u stečaj i likvidaciju. Ova preduzeća imaju proizvod, mogu da opstanu, država će u ta preduzeća da uloži, da pomogne njihovoj revitalizaciji.Mislim da je to ono što je najmanje što Vlada Republike Srbije duguje ovim ljudima, radnicima, zaposlenim u ovim preduzećima, koji nemaju apsolutno nikakvu krivicu što su dovedeni u stanje u kome se danas oni nalaze. Ovo je bitno i zbog planiranja života ovih ljudi, zbog njihove budućnosti, zbog pokušaja u krajnjoj liniji, da uzimanjem otpremnine pokrenu neke svoje male biznise, ili da pokušaju da nađu posao na nekom drugom mestu.Drugo mestu.Drugo pitanje upućujem premijeru, dakle Vladi Republike Srbije i ono se odnosi na izbor članova nadzornih odbora, predsednika nadzornih odbora, ali i predsednika skupština preduzeća, koja se nalaze u nadležnosti države. Dakle, oni koje imenuje Vlada Republike Srbije.Mene interesuje i moje pitanje se i odnosi na to koji su kriterijumi za izbor članova nadzornih odbora ili predsednika nadzornih odbora, koji kriteriji rukovode Vladu da imenuje tog i tog, za člana nadzornog odbora? Iskreno se bojim da je jedini kriterijum politička pripadnost, da se tu uopšte ne vodi računa o tome da li neko ima stručno znanje, da li uopšte može da učestvuje u radu tog nadzornog odbora.Do mene je stiglo mnogo pritužbi upravo u ovom smislu, radnici su izuzetno nezadovoljni izborom članova nadzornog odbora, pa čak oni tvrda da mnogi od njih uopšte ne znaju ni šta je osnovna osnovna delatnost preduzeća u koje su došli, kao članovi nadzornog odbora.Poslednji primer je imenovanje bivšeg direktora … na mesto predsednika skupštine ovog preduzeća. Tu se radi o gospodinu Slobodanu Kopanji, čoveku koji je smenjen sa mesta direktora …, koji je uredno uzeo otpremninu koja nije bila ni malo mala,

Zahvaljujem predsedavajući.U ime poslaničke grupe URS postavljam pitanje premijeru, ujedno i ministru za unutrašnje poslove, ministru privrede, ministru saobraćaja, kao i ministru za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.Moje pitanje jeste kratko, ali s obzirom na sve ono što se dešavalo prethodnih dana i prethodnih nedelja, nisam siguran da je odgovor jednostavan. Moje pitanje glasi, zašto ne rade auto škole u Srbiji i kada će auto škole početi sa radom?U prethodnom periodu smo svedoci da se u Srbiji dešavaju razni problemi koji se tiču naših škola i nažalost već smo naviknuti na takve probleme, bez razlike da li se oni tiču onih onih velikih škola, fakulteta sa kojih nam studenti šalju poruke da je krajnje vreme da se neko pozabavi činjenicom da ne postoji sklad između onoga što od njih zahteva Bolonja i od uslova koji se njima pružaju na fakultetima.Sa druge strane, sustigao nas je još jedan problem sa još jednom školom, doista nešto manjom, ali mnogo važnijom od mnogih škola u Srbiji, problem sa Petnicom. Taj problem smo na neki način veoma lako i prenebegli sve posledice koje on može da ostavi iza sebe.Možda će neko reći u odnosu na ove velike probleme da problem sa auto školama i nije neki problem, ali činjenica da od 25. oktobra ove godine 900 auto škola, 900 privrednih subjekata u Srbiji je stavilo katanac na svoja vrata, da 4.000 ljudi koji rade u tih 900 auto škola u Srbiji ne privređuje i da 50.000 polaznika mladih ljudi je prekinulo svoju obuku i izgubilo mogućnost da polaže vozački ispit.Siguran sam da u ovom trenutku ni u ovoj sali, ni bilo gde u Srbiji niko nema ništa protiv toga da se poveća bezbednost u saobraćaju na našim drumovima. Šta više, svi smo za to da se ta bezbednost poveća, s obzirom na sve one nemile scene koje svakodnevno u crnim hronikama gledamo, gde živote gube veliki broj mladih ljudi i svi očekujemo i očekivali smo da reforma upravo u oblasti auto-obuke polaganja tih vozačkih ispita, donese određeni pomak.Međutim, sve ono što se dešavalo u proteklim danima, proteklim nedeljama jasno ukazuje da svi oni koji su bili odgovorni da se nisu najbolje snašli na ovom zadatku.

škola.Ministarstvo unutrašnjih poslova, tačnije njihovi predstavnici, zameraju auto školama na tome što period od maja prošle godine nisu iskoristili da bi se prilagodili, da bi uklonili sve one prepreke i uskladili svoj rad sa pravilnikom koji je ministarstvo tada donelo.Rekli su da su auto škole uglavnom svoj rad i svoju energiju bazirali na ostvarivanju što većeg profita i uključivanja što većeg broja ljudi u obuku po starom programu. S druge strane, ni auto škole im ne ostaju dužne, pa ih podsećaju da ni ministarstvo od donošenja Zakona o bezbednosti saobraćaja 2010. godine, nije poštovalo rokove i da je uglavnom po svakom zadatku kasnilo u poštovanju tih rokova.Auto škole takođe postavljaju pitanje zašto je datum prestanka važenja dozvola za rad određeno na isti datum kada ističe rok za predaju zahteva za produženje roka i time smo 25. oktobra došli u situaciju i stavljene su pred svršen čin 900 auto škola u Srbiji da zatvore svoja vrata.Auto škole takođe upozoravaju da je većina zahteva iz tog pravilnika prepisana iz nekih pravilnika drugih zemalja sa mnogo većim standardom, a da se veoma malo poštovala stručna, naučna praksa i da je većina tih zahteva, u našem slučaju, ne primenjiva.Takođe, auto škole ukazuju da neki od zahteva iz pravilnika ne zavise od samih auto škola, kao što je naprimer dobijanje lokacije za poligone koje zavise od lokalne administracije, a svi smo svesni koliko je spora lokalna administracija i koliku kočnicu predstavlja.S druge strane, MUP podseća da auto škole nisu dovoljno teoretski spremne i ne žele da se bave teorijom, što im naravno ovaj pravilnik zahteva. Auto škole uzvraćaju da ni državni organi nisu ispunili sve zahteve koje su i sami propisali u svom pravilniku, što je naravno MUP poslednjih dana i priznao.Takođe, priznao.Takođe, auto škola podsećaju da taksa za obnavljanje dozvole od 80.000,00 dinara previsoka i dok traje rat između auto škola, 50.000 naših sugrađana u neizvesnosti čeka šta će biti. Četiri hiljade zaposlenih u auto školama čeka šta će biti sa njihovim radnim mestima.Moje je pitanje Vladi, ministrima, najpre ministru MUP, ali i ministru privrede koji je zadužen da se bori za svako radno mesto u ovoj zemlji u ovom trenutku, jeste kada će prestati ova agonija i kada će početi sa radom 900 auto škola u Srbiji? Hvala. ima narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.

natpisima.Protivnica ćirilice i razbijačima pridružili su se odnosno dali su im podršku, bezmalo, celokupno javno mnjenje Hrvatske, svi mediji, mnogi političari, kompletan katolički kler, međutim oni političari tipa premijera Hrvatske, koji baš nisu podržali ovo, molili su razbijače za malo velikodušnosti, kao da je stvar prava na upotrebu vlastitog pisma, ćiriličnog pisma, kod Srba u Hrvatskom, tačnije u Vukovaru, star nekog uzdarja, a ne stvar zakona, i to zakona EU i hrvatskih zakona.Međutim, to nisu svi oni koji stali na stranu razbijača. Na stranu razbijača, na neki način, stala je i EU koja preko svog potparola, gospodina Abota poručuje, poručuje, EU se neće mešati u unutrašnje stvari Hrvatske oko dvojezičkih natpisa. Dakle, srpska manjina i njena prava u Hrvatskoj, koja je članica EU, nimalo ne interesuju Brisel.Da bi izbegli sprovođenje zakona, Vukovar je proglašen mestom posebnom pieteta, a tom pietetu izgleda jako smeta ćirilica, ćirilično pismo, a rekla bi da smetaju i Srbi.Znate, dame i gospodo, to obično počinje ovako. Prvo vam ubiju magarca, onda vam zapale kuću, onda kidišu na vaš život, pa ako imate sreće vi uspete da pobegnete.

ako hoćete da preživite asimilirajte se, ili ako vam se ne sviđa asimilacija pokupite svoje prnje i odselite se.Šta

Srbiji lokalni Hrvati koji recimo žive na severu Bačke, govore hrvatskim jezikom, pišu latinicom i to govore ovim novim hrvatskim jezikom kojim ja, kao Srpkinja u Hrvatskoj, pre jedno 40 godina nisam govorila, a to je ono tipa – u ozračju, tjekom svibnja, promidžba, oporba, itd.Ja lično nemam ništa protiv toga. Srbi u Hrvatskoj po jeziku ni malo ne razlikuju od Hrvata. Oni su prinuđeni da govore ovim novim govorom, ali sada su izgubili pravo i da pišu svojim pismom, a to je ćirilično pismo.Pitam pismo.Pitam zato visoke državne zvaničnike, pitam premijera, prvog potpredsednika Vlade i šefa države, šta će preduzeti da odbrani Srbe u Hrvatskoj, da Srbi u Hrvatskoj mogu da ostvaruju svoja, i hrvatskim i zakonima EU, zagarantovana prava?Rekla bih da je pravo i obaveza Srbije da neprekidno zahteva ispunjenje u punom kapacitetu statusa koji Srbima u Hrvatskoj zagarantovan.Saopštenjem je reagovala jedino Kancelarija za dijasporu. Gospođa Slavka Drašković je jedna valjana žena. Međutim, njena politička težina težina ne dobacuje do mesta gde treba rešavati ovaj problem, a to je Brisel. Zato pitam – kada će se naš vlastodržački trijumvirat Dačić-Vučić-Nikolić obratiti Briselu i zatražiti da zaštiti prava srpskog naroda u Hrvatskoj? Taj zagranični narod je u stvari samo ostatak jednog proteranog naroda, koji je proteran u najnovijoj istoriji. Proterano je pola miliona ljudi, a sada se osporavaju ne samo ćirilica, ne samo imovinska prava, ne samo ona prava koja su zagarantovana kao ljudska prava. Najnovije, osporava im se i pravo na prebivališta. Pošto naša država ne reaguje, onda su se pojavili jutros i grafiti i neki afiši

dotle Srbi u Hrvatskoj, izbeglice, a ni Srbi u Srbiji ne mogu da očekuju neki boljitak, jer EU nije partner, ona je tutor srpskoj političkoj eliti. Hvala.

postaviću nekoliko pitanja Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, a pre toga ću da izrazim svoje žaljenje da od 2001. godine, pa sve do 2012. godine nijedna vlast u Srbiji nije vodila politiku aktivne podrške i brige za Srbe u Hrvatskoj, ni za izbegle i proterane Srbe.Hrvatska je usvojila 2002. godine Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji garantuje slobodnu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u svim onim opštinama gde je učešće Srba preko 33%. Nažalost, ni vlada gospodina Koštunice, ni vlada gospodina Cvetkovića nije u razgovorima sa Vladom Hrvatske pokretala to pitanje. Nažalost, ni vlada gospodina Koštunice, ni vlada gospodina Cvetkovića nije tražila stalni dijalog da se brojni problemi preko 300.000 proteranih Srba koji žive u Srbiji, veliki broj u Republici Srpskoj i veliki broj u trećim zemljama, da se ta pitanja stave na dnevni red i da budu tema dijaloga između zvaničnog Zagreba i Beograda.Nažalost, predsedniku Nikoliću i Vladi premijera Dačića ostalo je da počne rešavati taj problem nakon što je bio zamrznut Od 2001. godine vodila se politika lažnog pomirenja preko leđa Srba u Hrvatskoj, preko leđa izbeglih i prognanih Srba i naravno da nije moguće da nakon 11 godina ti problemi budu odmah rešeni.Mi smo snažno pozdravili dolazak hrvatskog predsednika Josipovića, razgovore sa predsednikom Nikolićem. Pozdravili smo obraćanje hrvatskog predsednika Josipovića našem parlamentu, jer smatramo da je to čin zrelosti i tolerancije srpske strane. Naravno da ćemo očekivati u narednom periodu i da se srpski predsednik Nikolić obrati u hrvatskom Saboru. Mislim da treba na taj način pristupati ovim stvarima.Reći ću konkretno nekoliko problema gde očekujem da naše Ministarstvo spoljnih poslova traži objašnjenje od hrvatskog Ministarstva spoljnih poslova. Prvo se tiče izbeglih i prognanih Srba koji primaju penzije iz Hrvatske. Hrvatska je odredila rok 31. oktobar do kada svi korisnici hrvatskih penzija moraju da dostave tzv. osobni identifikacioni broj ili OIB. Mi mislimo da je to bio kratak rok. Dobar deo naših penzionera nije uspeo da dostavi potrebna dokumenta, a to je popunjen zahtev i overena kopija lične karte ili pasoša. Mi smatramo da treba naše Ministarstvo spoljnih poslova da zatraži od hrvatske strane da se produži taj rok za dodeljivanje OIB, a da se u međuvremenu koristi tzv. potvrda o životu.Imamo čak i slučaj gospođe Danice Dimitrijević, koja je poslala zahtev za OIB 27. aprila ove godine iz pošte u Mirijevu. Tek su joj sredinom oktobra, pet i po meseci kasnije, odgovorili da je njen zahtev za OIB zaplenjen. Strahujemo da ima dosta zloupotreba, da Poreska uprava Hrvatske ne radi to onom dinamikom kako bi trebalo da radi. Zato molimo naše ministarstvo da traži u razgovorima sa Zagrebom da se taj rok za dodeljivanje OIB produži.Drugi problem jeste pitanje prebivališta naših ljudi u Hrvatskoj. Hrvatska je 29. decembra prošle godine usvojila Zakon o prebivalištu, gde je odredila da smo tri kategorije građana mogu da imaju hrvatsku ličnu kartu. To su oni koji su u postupku obnove, u postupku stambenog zbrinjavanja ili žive najmanje tri meseca na području Hrvatske. Mi tražio da naše Ministarstvo spoljnih poslova, u razgovorima sa Zagrebom, zatraži da se svi izbegli i prognani Srbi tretiraju hrvatskim programom povratka iz 1998. godine i da se pokaže sa hrvatske strane tolerancija u narednim godinama dok izbegli i prognani Srbi konačno ne reše svoja pitanja i ne odluče gde će da žive.Istovremeno, moram da kažem da imamo informacije i da znamo da značajan broj građana Srbije hrvatske nacionalnosti ima takođe dve lične karte – i srpsku i hrvatsku. Srbija tu ne pravi problem. Mi se slažemo s tim da Srbija ne treba da pravi problem, ali očekujemo reciprocitet, očekujemo takođe da to isto učini i hrvatska strana.Nedavno smo organizovali posebnu sednicu Odbora za dijasporu i Srbe u regionu vezano za položaj Srba u Federaciji BiH. Hoću da kažem da je položaj Srba u Federaciji BiH jako težak, da su Srbi u Federaciji BiH građani drugog reda. Posebno je teška situacija u srpskim opštinama

jeste da se otvori srpski konzulat u Drvaru. Ta mera bi značajno ohrabrila Srbe koji žive u tim krajevima. Apelujem na naše Ministarstvo spoljnih poslova da vidi mogućnost da se u razumnom vremenskom roku otvori

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, kao poslanik iz Kraljeva želim da postavim pitanje u ime 1300 stanara naselja u Dositejevoj ulici u Kraljevu. To je radničko naselje koje su izgradili radnici Fabrike aviona Kraljevo i „Magnohroma“ i to naselje je pogođeno takođe zemljotresom koji se desio 3. novembra 2010. godine u Kraljevu. I pre tog zemljotresa u tim zgradama stanari, pre svega radnici navedenih preduzeća, su živeli u izuzetno teškim uslovima, nedostojnim savremenog čoveka. Gospodo narodni poslanici, drage kolege, dovoljno je reći da je u tim zgradama postojao i dan danas postoji jedan jedini toalet po spratu i da taj jedini toalet koristi više porodica.Vlada koju je predvodila DS je još krajem te 2010. godine, posle tog događaja, kada je postalo jasno da je nemoguće revitalizovati, odnosno rekonstruisati to naselje i te zgrade, donela odluku da se uđe u aranžman sa Centralnom bankom Saveta Evrope i Evropskom investicionom bankom i da se aranžmanom sa ove dve institucije iz sredstava koja su već bila namenjena, između ostalog, i za ove namene, obezbede sredstva za urbanu regeneraciju ovog naselja, čime bi se rešio problem još jednog dela iz Jug Bogdanove ulice, građana koji takođe žive u nedostojnim uslovima.Pokrenute uslovima.Pokrenute su procedure aktivnosti da se prikupi zaista obimna dokumentacija. Vršeno je anketiranje građana, vršene su provere, imovinsko-pravni odnosi su rešavani i posle tog dugog postupka, prikupljena je značajna dokumentacija.Kada je donošen budžet za 2013. godinu, Vlada je pokušala da izbaci garanciju za izgradnju, odnosno regeneraciju ovog naselja i u budžet za 2013. godinu nije bilo predviđeno da se obezbede sredstva, odnosno garancija za urbanu regeneraciju.Nakon

i taj aranžman je unet u budžet za 2013. godinu. Nastavljene su aktivnosti finalizacije ovog projekta. Prikupljena je sva potrebna dokumentacija. Bilo je tu dosta problema. Menjali su se zvaničnici i u CEB. Konačno, kada je završen sav taj obiman posao, delegacija CEB je boravila u Kraljevu, u gradskoj upravi i konstatovala da je prikupljeno sve što je potrebno da bi oni odobrili prenos sredstava.Dana, 1. novembra ove godine, dakle, pre neki dan, Velimir Ilić je prilikom posete Kraljevu rekao da on neće potpisati ovaj sporazum zato što, navodno, su stanari pohlepni i ne mogu da se dogovore oko toga ko želi da živi u prizemlju. To je bio jedan besmislen odgovor zašto nema potpisivanja ovog ugovora, kako nema projekta. Pri tome zna da je za projekat potrebno skoro milion evra da bi se on izradio, jer je u pitanju velika kvadratura i zaista je onda potpuno jasno da ne postoji politička volja da se ovaj problem reši.Imali smo ovakav problem i prošle godine. I tada je tadašnji ministar finansija pokazao razumevanje. Ta garancija je uvrštena u budžet.Dobili smo Predlog budžeta prekjuče. U njemu nema garancije 1.300 stanovnika naselja

mesecima, da se novac nepotrebno troši, da se pozajmljuje. Pozajmilo se preko pet milijardi do sada, a taj novac je otišao u neku besmislenu potrošnju, u neke megalomanske projekte koji nikada neće biti završeni.Podneo sam amandman na ovaj predlog budžeta za 2014. godinu i tražio da se ova garancija uvrsti u njega.Vladu njega.Vladu Republike Srbije pitam ko je doneo odluku, odnosno ko je ovlastio Velimira Ilića da odbije potpisivanje ovog aranžmana i ko je oduzeo mogućnost građanima Dositejeve ulice da žive normalno? Hvala.

uprave.Nastavljamo rad po dnevnom redu i prelazimo na zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 5, 14, 15, 16, 17, 41. i 42. dnevnog

a pre otvaranja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, koji imate u prilogu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika;

Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i Predlogu zakona o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji.Istovremeno ekstradiciji.Istovremeno vas podsećam da je Vlada, pisanim putem, povukla iz procedure Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.Da li predlagač narodni poslanik Zoran Babić i predstavnik predlagača Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave, žele reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.

Na ovaj način želimo da ukažemo na sve probleme i štetu koju izaziva krađa na elektroenergetskim, telekomunikacionim, vodovodnim sistemima, ali i sistemima javnog saobraćaja.Smatramo

ili da uputimo jednodnevnu osudu kada nestane spomenik mađarskim žrtvama u Subotici. Ne smemo da ostanemo nemi i bez odgovora da i jedan spomenik bude i završi isečen na nekom otpadu zbog sitne zarade onih onih koji nemaju svest o značaju i kulturnih dobara i dobara pod zaštitom, ali i o značaju imovine javnih preduzeća i šta ta imovina pravi i znači za građane Republike Srbije.Šteta koja se na taj način čini može biti direktna i ona je merljiva, a iznos sredstava, a u izveštaju četiri javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, koje posedujem i koje sam doneo, ti iznosi su zaista poražavajući.Javno

samo u krađamo na trafo stanicama Javnog preduzeća „Elektromreže Srbije“. Taj trend krađa je iz godine u godinu sve veći i veći.Na ovaj način SNS želi da mobiliše naše društvo. Zbog toga smo došli u parlament sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika da bi promenili kaznenu politiku, da bi zatražili podršku svih političkih stranaka u ovom parlamentu, da bi zatražili podršku celog našeg društva, jer jedino na taj način, jedino mobilizacijom možemo ova sredstva zadržati u javnim preduzećima i zadržati kao imovinu države Srbije i svih njenih građana, ali i da ne budemo bruka da u jednoj zemlji spomenici završavaju na otpadima.Ovo nije jedini izveštaj. Javno preduzeće „Elektromreže Srbije“ su samo kroz krađe a to su čelični L profili imalo direktnu štetu od 91 milion dinara za period od 2008. i za i za prvih šest meseci 2013. godine. Krađa tih dijagonala, odnosno čeličnih L profila je dovela do pada dalekovodnih stubova

krađe nekoliko dijagonala, zbog zarade od nekoliko stotina ili nekoliko hiljada dinara, ako se zarada može zvati krađom ili krađa zaradom, zaradom, nastao je pad dalekovodnih stubova. Na taj način hiljade i desetine hiljada građana Srbije su ostali bez struje, bolnice su ostale bez struje, ljudi koji su se lečili u tim bolnicama, životi su im bili izrizikovani.Da

Na ovaj način mnogi koji su se takvih dela odnosno nedela latili su rizikovali svoje živote. Mnogi su, nažalost, i ostajali bez života u krađi bakarnih kablova u trafo-stanicama. Nisu rizikovali samo svoje živote, rizikovali su živote i onih koji su se u tom trenutku nalazili u okolini, a to su mogli biti obični ljudi, građani Srbije.

Elektroprivrede Srbije, a na taj način i cela privreda i cela država, ima gubitak od jednog miliona evra.Elektroprivreda Srbije, takođe u rastućem trendu, od 2008. godine i sva zavisna preduzeća, odnosno preduzeća čiji je osnivač Elektroprivreda Srbije, tu mislim na Elektrodistribuciju Beograd, Elektrosrbiju, Jugoistok i Centar, imali su direktnu štetu

Jedan od najvećih gubitaša je javno preduzeće Železnica Srbije, ima najveće gubitke od krađa.Za

šteta koju su Železnice Srbije pretrpele su u iznosu od milijardu 553 miliona 622 hiljade dinara. Telekom takođe ima velikih problema sa krađama opreme. Ta krađa može biti krađa podzemnih instalacija, krađa nadzemnih instalacija i krađa na stanicama MTS-a.Hiljade građana Srbije je u 21. veku, zbog krađe nekoliko metara bakarnih žica, ostajalo danima bez internet konekcije. To je najbenignije. Šta ćemo sa važnim sistemima odbrane, policije, koji su na taj način ostajali bez pristupa informacionim sistemima?Sve ovo je samo zbog blage kaznene politike. Do sada su takvi slučajevi bili procesuirani po čl. 203. i 204. Krivičnog zakonika, odnosno kao krađa i teška krađa.

Neretko se dešavalo, iako su te prijave najčešće podnošene protiv „nn“ počinioca, ali čak i onda kada su direktno bili zatečeni u vršenju ovog krivičnog dela, neretko se dešavalo da istog dana budu i i pušteni na slobodu i da se istog dana vrate na isto mesto da završe onaj posao koji su nekoliko sati pre toga započeli.Srpska napredna stranka predlaže promene u čl. 204, 221, 279, 280. i člana 290. Krivičnog zakonika. Želimo da pošaljemo jasnu poruku svima koji se nalaze u tom lancu ishrane, od onih koji su direktni počinioci i direktni izvršioci, koji će tih nekoliko metara kabla

odneće ga na neki otpad i zbog nekoliko hiljada dinara, zbog neodgovornih lica koji rade na tim otpadima, koji su vlasnici tih otpada, mi imamo situaciju kao što je sada.Na ovaj način, predlažemo da se jasnom i ozbiljnom kaznenom politikom kazna za direktne izvršioce tih krivičnih dela poveća i da bude u intervalu od jedan do osam godina, a za one koji prikrivaju, koji otkupljuju, preprodaju i učestvuju u tom lancu ishrane, nazovi ishrane, da im bude predviđena zakonska kazna od šest meseci do pet godina.Srpska godina.Srpska napredna stranka traži i očekuje podršku svih poslaničkih grupa u parlamentu Republike Srbije, ali tražimo podršku u našem društvu da za ovakva dela odnosno nedela ne okrećemo glavu od njih, nego da zajedničkim akcijama ovaj trend zaustavimo i u najvećoj mogućoj meri smanjimo.Ono što je za mene lično bilo poražavajuće kada sam čitao izveštaje ova četiri javna preduzeća, kada sam video da je taj nivo krađa u nekoliko proteklih godina i na ovaj način ne optužujem nikoga, ni one prethodne, ni ove sadašnje, ni one buduće, jer znam sigurno da su sve učinili da do toga ne dođe, ali je poražavajuće lično za mene bilo – da li smo morali da budemo neodgovorni, da li smo morali da zatvaramo oči pred nekoliko milijardi dinara koje su potrošene da bi se sanirale direktne štete od krađa na tim postrojenjima? Zar taj novac nije mogao da se upotrebi na bolji način? Zar tim novcem nisu mogle da se naprave škole, vrtići, otvore nova radna mesta, vodi bolja socijalna politika? Osim što smo vratili nazad te „el“ profile ili te poklopce, ali bez jasne zakonske poruke, bez jasne mobilizacije našeg društva, oni koji su jednom to uradili, radiće i u budućnosti.Ja vam se zahvaljujem i nadam se da ćete u Danu za glasanje podržati ovu inicijativu SNS koja je životna i u interesu svih građana Republike Srbije.

od 16, 17. veka se sve više misli, piše i govori o tome da je osnovna svrha postojanja države zaštita interesa toga smatram da je izuzetno značajno što će se za nekoliko dana izmeniti Krivični zakonik. Želim da dam nedvosmislenu podršku Predlogu zakona koji je podnet od strane poslaničke grupe SNS.U kasnijem toku

zašto se na dnevnom redu Narodne skupštine nalazi samo ovaj Predlog o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, a ne i predlozi izmena i dopuna predlozi izmena i dopuna Krivičnog zakonika podnetih od drugih opozicionih poslaničkih grupa? Želim da podsetim Narodnu skupštinu, doduše nisam proveravao, ali po mom sećanju, u ovom trenutku u skupštinskoj proceduri postoji najmanje tri predloga o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, a sve te predloge su podneli poslanici koji pripadaju opozicionim poslaničkim grupama.Da se vratim na predmet ove današnje diskusije, a to je Predlog zakona

iako je ukradena stvar javni uređaj za vodu, kanalizaciju, toplotu gasa, električnu ili drugu energiju ili uređaja sistema javnog saobraćaja i veza, bez obzira na vrednost ukradene stvari.Mislimo da u svim slučajevima kada su objekti krivičnog dela ovi navedeni predmeti, ove navedene stvari društvena opasnost tog krivičnog dela ne mogu da se dovedu u pitanje bez obzira na materijalnu vrednost ovih predmeta, odnosno ovih stvari. Zbog toga smatramo da ste vi u pravu gospodine Babiću kada kažete da treba poslati jasan signal potencijalnim učiniocima tih krivičnih dela, a i dosadašnjim učiniocima krivičnih dela, a pored toga i javnim tužiocima, odnosno sudijama koji donose presudu vezano za takva krivična dela. Naravno, moramo govoriti i o budućnosti, jer se krivični zakonik ne može i ne treba, ne sme se retroaktivno u budućnosti će se na drugačiji način tretirati ova krivična dela ukoliko su predmeti razni infrastrukturalni objekti bez obzira na materijalnu vrednost ukradenih stvari, odnosno objekata.Isto tako, moram da kažem radi istine i preciznosti, da vam se iskreno zahvaljujem što ste spomenuli spomenik ukraden pre nešto više od dve nedelje u Subotici. To je spomenik podignut 1944. godine u Subotici u znak sećanja na nevine žrtve, civile, mađarske, srpske, hrvatske i jevrejske i nemačke pripadnosti koji su pogubljeni bez bilo kakve sudske presude 1944. i 1945. godine. ili to je bila „Ptica slomljenih krila“, to je ime, naziv spomenika.Radi istine moram da kažem da je i do sada važeći Krivični zakonik predviđao, odnosno predvideo krađu spomenika kao tešku krađu bez obzira na materijalnu vrednost spomenika, odnosno kulturnog dobra kako je to formulisano u Krivičnom zakoniku. Prvo sam pomislio da će se ovo rešenje uvesti ovim izmenama i dopunama zakona, ali to nije tako.Znači, do sada važeći i krivični zakoni koji danas važe predviđa da se učinilac krađa spomenika kazni zatvorom od jedne do osam godina, bez obzira na materijalnosti vrednost spomenika. Bez obzira na to, ova rasprava je odlična šansa da se pošalje signal i potencijalnim učiniocima krivičnog dela teška krađa, kada je predmet, kada je objekt krađe spomenik. Nadam se da će svi shvatiti da će država odlučnije da se obračunava sa učiniocima učiniocima tih krivičnih dela, a to se naravno odnosi i na krađu raznih infrastrukturalnih objekata, a oni su predmet izmena i dopuna izmena i dopuna Krivičnog zakonika.Apsolutno pozdravljamo i izmene u odnosu na krivično delo uništenje ili oštećenje javnih uređaja i na krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom, kao i na krivično delo prikrivanja.Znači, još jednom podvlačim, mi ćemo u danu za glasanje podržati ove izmene i dopune zakona, ali isto tako ostaju pitanja, a nadam se da ona neće biti tretirana kao retorička pitanja i da ćemo dobiti odgovor od gospodina ministra – zašto su ove izmene i dopune zakona podnete od strane jedne poslaničke grupe? Zašto kada su ovi problemi toliko veliki i duboki i kada su već prisutni dugi niz godina. Zašto Ministarstvo pravde nije reagovalo u prethodnom periodu. To pitanje nije postavljeno samo gospodinu Selakoviću, sadašnjem ministru u Vladi Republike Srbije nego i bivšim ministrima u u prethodnim Vladama Republike Srbije.Mi mislimo da je trebalo mnogo ranije reagovati i izmeniti Krivični zakonik, jer mi smatramo da Krivični zakonik u jednoj državi treba da bude u skladu sa realnim potrebama, sa realnim Nije normalno, stvarno nije normalno da se ugrožava bezbednost građana Srbije zbog krađa raznih

znanju još najmanje tri predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u skupštinskoj proceduri u Narodnoj skupštini. Nameće se pitanje šta će biti sudbina tih predloženih izmena i dopuna. Jedna poslanička grupa je predložila na primer da se na drugi način definiše krivično pravni institut nužna odbrana. To nije naša poslanička grupa, ali znam da postoji jedan takav predlog za izmene i dopune Krivičnog zakonika.Naša poslanička grupa je predložila izmenu i dopunu Krivičnog zakonika i dopunu Zakona o javnom redu i miru. Znam, gospodine Selakoviću, da taj zakon

u interesu toga da imovina svih građana Republike Srbije u potpunosti bude zaštićena.Mi predlažemo, poslanička grupa SVM predlaže da se i u Srbiji uvede tzv. na čelo nulte tolerancije za krađe. Mislimo da treba zaštititi u potpunosti imovinu građana Srbije, da je to glavna svrha postojanja svake države i da ne možemo ostajati nemi u situaciji kada našim sugrađanima svakog dana ulaze u dvorište, pogotovo, u staračka domaćinstva, kada se krade sve i svašta i to se događa iz dana u dan, ali se na to ne gleda kao na sticaji krivičnih dela. Zbog toga su naši sugrađani na teritoriji čitave Republike Srbije ogorčeni, plaše se, u strahu su jednostavno država treba da pošalje jasan signal i treba da zaštiti imovinu tih građana Republike Srbije.Mislim, da je materija krivičnog zakonodavstva jedan živ organizam i da bi trebalo pokrenuti sveobuhvatnu reformu našeg krivičnog zakonodavstva, jer su određena rešenja u mnogome anahrona. Spomenuo sam krivično pravno regulisanje instituta nužne odbrane. Spomenuo sam i sitne krađe. Imamo ogroman problem sa maloletničkom delikvencijom, to naravno nije predmet samo Krivičnog zakonika.Smatram da svi mi u državi treba da budemo svesni toga da je zaštita ljudskih prava, naravno, neprikosnoven cilj i da treba da bude jako važan cilj svima nama, ali ljudi od, recimo 13 godina, danas nisu na istom stupnju psihofizičkog razvoja na kojem su bili trinaestogodišnjaci pre 30 ili 40 godina i da su u današnje vreme učinioci određenih krivičnih dela, veoma teških krivičnih dela, a pre 30 ili 40 godina je iz raznih razloga bilo nezamislivo da ljudi od 12, 13 godina izvršavaju tako teška krivična dela. Država ostaje nema a građani jednostavno nisu zaštićeni.Mislim da je generalna prevencija jako bitna i da zbog toga podržavam sve one koji kažu da treba učiniocima i potencijalnim učiniocima poslati jasne signale.Da se vratim malo na ovaj naš predlog zakona podnet 8. marta tekuće godine. Mi predlažemo da se uvede nulta tolerancija za krađe. Znamo, zna i Vlada Republike Srbije odnosno predstavnici Vlade Republike Srbije odlično da su građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost i bez obzira na kom području Republike Srbije žive, počeli sa samoorganizovanjem protiv učinilaca tih tzv. sitnih krađa.Mi mislimo da je to izuzetno opasno i to osuđujemo i uvek ističemo da smo mi apsolutno protiv samoorganizaovanja građana i uvođenja tzv. civilnih straža. Isto tako, ljudski ne treba se čuditi ako građani iz dana u dan osećaju na svojoj koži da država ne reaguje, onda traže neka druga rešenja. Ovim ni malo ne opravdavam samoorganizovanje i osnovanje civilnih straža.Ja ovom prilikom ponovo apelujem na građane da to ne čine i osuđujem sve one koje organizuju iz nekih dnevno-političkih potreba civilne straže ali molim gospodina ministra i Narodnu skupštinu da reagujemo na ove pojave i da učinimo nešto u interesu toga da imovina građana u potpunosti bude zaštićena. Znate odlično šta kažu građani. Veoma je pozitivno što je Vlada javno rekla da neće biti tolerancije za utaju poreza, neće biti tolerancije za kod korupcije, ali zašto onda država, odnosno predstavnici države gledaju skrštenih ruku što građanima ulaze u dvorište i što im ukradu svakog dana ili svakog drugog dana nešto u vrednosti od 3.000 ili 4.000 dinara.U ovom momentu u Srbiji živo oko pola miliona penzionera koji imaju primanja ispod 15.000 dinara. Moram da kažem, zarad istine i to da je veoma dobro što na inicijativu Saveza vojvođanskih Mađara, izmenjen, krajem prošle godine Krivični zakonik i da smo taj limit kod sitnih krađa smanjili na 15.000 na 5.000 dinara. Mislili smo da će to biti dovoljno, ali praksa pokazuje da to nije dovoljno. Zbog toga mi na to gledamo kao na međukorak i apelujemo na sve poslaničke grupe kao i na Vladu, prvenstveno da uvedemo tu nultu toleranciju za krađe.Ako je u Austriji taj limit ispod kojeg javni tužilac ne reaguje po službenoj dužnosti 100 evra, ako je u Estoniji 64 evra, ako je u Mađarskoj i u Litvaniji predviđeno rešenje koje mi predlažemo da do određenog limita učinilac goni po službenoj službenoj dužnosti za učinjen prekršaj a iznad tog limita za krivično delo, ako je u Norveškoj taj limit 275 evra, ako se u Rusiji goni po službenoj dužnosti svaka krađa bez obzira na vrednost, onda mislim da je nedopustivo da u Srbiji imovina građana ne bude u potpunosti zaštićena. Mi smo obavili razgovore sa svim poslaničkim grupama još u martu, niko nije rekao da je protiv ove inicijative, ovog predloga apsolutno nam nije bitno da li će Narodna skupština usvojiti ovu našu inicijativu ili će ovaj predlog podneti Vlada, o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika sa jedne strane i Zakona o javnom redu i miru sa druge strane, ali apelujemo još jednom, podvlačim na sve da se ovo rešenje dovede u sklad sa realnim životom i sa potrebama svih građana Republike Srbije. Hvala. Babić** Zahvaljujem na pitanjima koja je gospodin Pastor pokrenuo.Slažem se i da ova inicijativa i Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika trebao da bude usvojen znatno ranije. Siguran sam da i u ovom trenutku, kada mi polemišemo o ovim promenama, da je neki infrastrukturni objekat u Srbiji na meti. Siguran sam i da do trenutka do kada ovaj zakon ne bude i usvojen da će i privreda i javna preduzeća na taj način, i svi građani Republike Srbije trpeti određenu štetu.U skupštinskoj proceduri je nekoliko inicijativa za promenu Krivičnog zakonika. Skupštinski kolegijum je zajednički uputio jedno pismo, dopis Ministarstvu pravde, Ministarstvu pravde, gde Ministarstvo pravde obaveštavamo o tim inicijativama sa jednim jasnim pitanjem – da li ćemo svim tim izmenama i dopunama Krivičnog zakona govoriti parcijalno ili će one biti u sklopu jedne opšte promene KZ.Mislim da je ovaj drugi put mnogo lakši, mnogo bolji, nego što bi to bila parcijalna promena. Naravno da sada vaše pitanje može da bude, zašto niste čekali da i ovo bude u društvu svih tih promena, ali argument je bio u mojoj prvoj ili drugoj rečenici. Dok sada raspravljamo o ovome i dok te promene KZ ne budu došle na red, a verujem da će doći na red jako brzo, Republika Srbija će trpeti štetu.Verujem da će ove promene doživeti podršku u parlamentu Republike Srbije i verujem da ćemo takvom kaznenom politikom demotivisati sve one koji su se takvih stvari latili u Republici Srbiji, kao što sam siguran da, vi ako dobro znate, jer vaš parlamentarni rad je mnogo duži od mog, a to je da svaki narodni poslanik ili grupa narodnih poslanika mogu da podnesu inicijativu za usvajanje određenog zakona.Naravno, u svemu ovome ne bih umanjio ulogu javnih preduzeća koja imaju direktnu štetu od vršenja ovih krivičnih dela, da je najveći deo inicijative došao iz javnog preduzeća „Elektromreže“ Srbije, i iz javnog preduzeća „Elektroprivreda“ Srbije i iz „Telekoma“ Srbije, a siguran sam da ovakve izveštaje mogu da daju sva javna preduzeća, bilo da su osnivači republika, opština ili grad, bez obzira

Zahvaljujem se, gospodine Babiću. Ni u jednom trenutku, ja nisam doveo u pitanje zašto se ovaj vaš predlog nalazi na dnevnom redu. Ni u jednoj svojoj rečenici nisam doveo u sumnju da se radi o predlogu koji je izuzetno bitan za sve građane Republike Srbije, kao i za privredu i zbog toga ćemo mi u danu za glasanje podržati ove izmene i dopune KZ,koje je vaša poslanička grupa predložila.Samo sam istovremeno želeo da ukažem na problem koji postoji i očekujem i to ne tražim za uzvrat, ali očekujem da će i poslanička grupa SNS podržati našu inicijativu, odnosno predloge za izmene i dopune da bi imovina svih građana Republike Srbije bila zaštićena, a to očekujem i od drugih poslaničkih grupa. Ovo nije u interesu Mađarske zajednice, ovo nije u interesu građana koji žive na teritoriji AP Vojvodine, nego svih naših sugrađana.Zbog toga još jednom apelujem na sve poslaničke grupe, kao i na Vladu Republike Srbije da u najskorije vreme

podvlačim, je apsolutno prihvatljivo da to bude predlog Ministarstva pravde, odnosno Vlade. Apsolutno je prihvatljivo da to bude predlog članova ili Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ili Odbora za pravosuđe i lokalnu samoupravu.Mi, jednostavno, samo želimo da imovina građana bude zaštićena. Mislim da ni ta dela protiv građana, protiv imovine građana nisu manje društvene opasnosti, nego ove o kojima ste vi razmišljali predlagajući ovaj predlog i zbog toga se nadam usvajanju i ovih drugih izmena. Hvala.

Čikiriz. **Mirko Čikiriz** Hvala.Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, odnos građana prema javnim dobrima, odsustvo svesti o tome da krađom kojom se može zaraditi nekoliko hiljada dinara dovode u opasnost živote ljudi, bezbednost države, bezbednost imovine, pokazuje jednu duboku krizu u kojoj se nalazi naše društvo, moralnu krizu, materijalnu krizu, ali i krizu države.Da bi se sve to ispravilo, pre svega odgovornost je na dobroj organizaciji države. Svaki stranac koji je 90-ih godina, a i danas imamo dosta primera, prolazio našim autoputevima, verujte mi u najvećem delu slučajeva nije mogao da se isključi sa autoputa ako nije imao navigaciju, jer je većina putokaza tada bila sklonjena sa autoputa, da ne pričam o zaštitnoj ogradi, signalizaciji.Gospodin Babić, kao predlagač, je pričao o materijalnoj šteti isključivo, ali budući da sam 10 godina rukovodio jednom službom u osiguranju, znam koliko je života izgubljeno

uvek su se zalagale za jaku državu, za ozbiljnu državu, za odgovornu državu, za efikasnu državu i njihove službe, ali i za oštru kaznenu politiku. Mi smo država koja često glumi humanost tamo gde humanosti nema uopšte mesta, kao, recimo, sa blagom kaznenom politikom, a tamo gde treba da budemo humani, mi često to nismo.Mi smo do sada podržavali sve reforme pravosuđa i to sam rekao, gospodine ministre, pre neki dan, upravo zbog toga što smo vrlo hladne glave analizirali stanje u našem pravosuđu.Recimo, pre započetih reformi 2008, 2009. godine, mi smo imali kaznenu politiku u kojoj je preko 90% trgovaca narkoticima dobilo kazne ispod zakonskog minimuma, preko 85% silovatelja ispod zakonskog minimuma, itd, što je pokazivalo ne samo korumpiranost na relaciji sud – advokat, a često i sudski veštak.Ja sam, verujem da se mnoge kolege sećaju, i u prošlom sazivu ukazivao na delovanje mnogih organizovanih kriminalnih grupa koje se bave ovim i sličnim poslovima. Ako odete u neko mesto, posle pet minuta običan građanin može saznati ko se bavi kriminalom, kako možete da uđete sa njima u kontakt, kako možete da zaradite novac, a eto, država i dalje ne reaguje.Evo, pre neki dan je uhapšena jedna kriminalna grupa u Novom Sadu koja se bavila organizacijom, navodno, povređivanja u javnom saobraćaju, pa su mnogi građani imali, navodno, povrede u javnom saobraćaju i odštetni zahtevi su bili

Sad je, čini mi se, dobro organizovan grad i ono što se može videti golim okom, čini vam se da u Novom Sadu baš ima manje pasa lutalica u odnosu na ostala mesta, ali to pokazuje delovanje organizovanih kriminalnih grupa koje država još uvek nije takla.Ja sam u prošlom sazivu najmanje pet puta pričao o saobraćajnoj mafiji, o distorzijama vratnog dela kičme, za nekoliko hiljada predmeta u mojoj i osiguravajućoj kompaniji, imali smo možda 10-15 distorzija vratnog dela kičme, a onda negde 2005. godine kada se organizovala prva kriminalna grupa 180, sledeće godine već 250 predmeta, pa puta dvadeset i nešto osiguravajućih organizacija, gruba procena je pokazala da su oni uzeli za nekoliko godina 1,5-2% ukupne novčane mase koja je u opticaju u Republici Srbiji. Uhapšeno je nekoliko tih grupa, ali glavne i dalje ne i glavni bos i dalje radi iste poslove. Šta to dokazuje? Dokazuje da država spava.Mi smo podržali i izmene Krivičnog zakonodavstva u smislu smanjenja novčane kazne za razbojništvo i evo i dalje u kontaktu s

ali i dalje se pokazuje da se kriminalci hvale policajcima i kažu – skinuo sam u zadnjih tri meseca 10 krivičnih dela.E sada, da li ćemo mi podržati ove izmene? Podržaćemo sa obe ruke, ali šta nam je još potrebno? Pored kodifikacije krivičnog zakonodavstva, ja sam vamo to pre neki dan kada smo pričali o mreži sudova i ostalim zakonima, rekao da se mi zalažemo godinama jer je, mislim, u Krivičnom zakoniku više od pola članova izmenjeno i on zahteva da se prilagodi svom vremenu, neophodna je i reforma MUP.Naši građani koji borave u inostranstvu, primera radi u Nemačkoj, videće da je efikasniji rad njihove policije u slučaju kada nekom građaninu na trotoaru se uvodi ulje, nego kod nas u slučaju kada neko uništava, oštećuje ili krade javne uređaje i sve ovo na šta su morale da reaguju i EPS, „Elektromreže“, „Železnice“, „Telekom“, „Putevi Srbije“ i sva ostala javna preduzeća koja upravljaju tim dobrima, postavljaju ta dobra od javnog značaja i bave se njihovim održavanjem.Pored surove, velike materijalne štete, ja bih ukazao na ogromnu nematerijalnu štetu, na to da su takve krađe često proizvodile gubitak ljudskih života, invalidnost ljudi, a dešavalo se često da i sami kradljivci nastradaju prilikom krađa jer se penju na velike visine, dolaze u kontakt i sa strujom i sa gasom u želji da što pre završe svoj protivzakonit posao i sami nastradaju.Mi smo sa danom formiranja ove vlade izneli jedan jasan politički stav da sve ono što je dobro, bez obzira sa koje strane dolazi, mi ćemo to podržati.Čini mi se da kako vreme prolazi na to stanovište dolaze sve više i ostale opozicione stranke, a ono što je dobro, to je da je i ova vlada, kako vreme prolazi, sve više shvatila da vreme i istorija ne počinju danom danom formiranja ove vlade i čini mi se da oni oštri tonovi da sve što je bilo do 2012. godine ništa nije valjalo,a sve što je počelo sa danom formiranja ove vlade, sve je Bogom dano.Čini mi se, i to se primećuje gospodine ministre i u vašem radu, da Vlada, u onim momentima i resorni ministri, kada se upoznaju sa realnim problemima koji su jako složeni i u delokrugu vašeg rada, onda je percepcija onoga što su radile prethodne vlade malo drugačija, a ono što ću ja reći, što smo mi govorili u svim prethodnim vladama, mi vladama od 2000. godine nismo zadovoljni jer nisu odgovorile na osnovne, na ključne zadatke, izuzev poboljšanja međunarodnog pravnog položaja naše zemlje, smirivanja strasti u regionu, uspostavljanja makro-ekonomske sigurnosti, na svim drugim ključnim poljima sve vlade su zakazale.Šta to znači ako pričamo o krađama javnih uređaja, sredstava, o uništenju objekata itd, šta to znači u praktičnom životu? To u praktičnom životu znači da mi imamo i porast, čini nam se, maloletničke delikvencije. Devedesetih deca uopšte nisu želela u svojim igrama da glume policajce, svi su želeli da budu kriminalci. Kriminalci su tada bili paradržava. Oni su bili glavni i u gradu, često i u državi u manjim mestima, deci su služili kao uzor. Relikte toga zbog jedne užasne antimoralne medijske kampanje sa emisijama koje sam često pominjao „Luda kuća“, „Farma“, „Trenutak istine“, „Veliki brat“ itd, imaju uticaj na vaspitavanje mlađih generacija.Zbog toga, samo preventivnim preventivnim pooštravanjem kaznene politike, represivnim delovanjem MUP, organa gonjenja, tužilaštva, suda, neće se postići pun efekat. Ovo je zadatak koji traži ozbiljnu mobilizaciju celog društva,

Kakvo je njihovo delovanje? Ni po babu, ni po stričevima, kako bi rekla zakletva Majke Jevrosime. Imamo slučaj jednog našeg poznatog fudbalera, koji je dao odlučujući gol i prvi put je u Švajcarskoj taj fudbalski klub postao pobednik KUP-a i kada je uveče došao da pozove prijatelje, zviznuo ispod prozora da idu da slave, prišao je policajac, čestitao mu zbog toga što je heroj grada i odmah mu napisao kaznu za remećenje javnog reda i mira i upozorio ga da se nalazi u ozbiljnoj državi.I sam nekoliko puta, recimo kada sam bio na fudbalskim utakmicama u Nemačkoj, video ozbiljno ponašanje i policije i policajki na granicama u vreme kada je naše granice čuvala vojska. Jasno su vam stavili do znanja da dolazite u ozbiljnu državu, dali vam plan kretanja i ulicu i kako da dođete do stadiona i upozorili vas na eventualne sankcije.Naravno, bilo je i onih koji nisu poštovali zakone te države, policija je intervenisala posle pet sekundi. Kod nas se dešava da se kradu uređaji, sredstva, znaci, uništavaju objekti od velikog značaja, najčešće, kako je gospodin Babić rekao, prijava protiv NN lica. Efikasan rad policije izostaje, predmeti često zastarevaju ili se odbacuju prijave zbog male vrednosti ukradenih dobara. Ko trpi? Trpe svi.

Mi smo podržali i predlog, čini mi se da je Demokratska stranka podnela, izmene Zakona o oružju i municiji. Krivično zakonodavstvo i uopšte zakonodavna materija zahteva da se bude stalno, ona je živa, promenljiva i da prati ono što se dešava u određenom društvu.Mi smo svedoci da je zaista potrebno izmeniti taj zakon, da je potrebno ozbiljnije psihološko testiranje kod onih koji nose oružje, posebno kod onih koji nose oružje po službenoj dužnosti, čija pravila službe to zahtevaju, jer eto vidite, i one površne analize ukazuju da su često izvršioci tih najtežih krivičnih dela, ubistva ili višestrukih ubistava, oni koji nose oružje, koji treba da nošenjem oružja štite bezbednost i živote drugih, a oni ih eto ugrožavaju, što znači da je i tu sistem zakazao i da nije pravljeno ozbiljno snimanje psihološkog profila ličnosti kojem sme da se dodeli oružje i da se poveri obavljanje takvih poslova.Zbog toga ćemo podržati ove zakone, a podržaćemo i konvencije o međunarodnoj pravnoj pomoći, sve konvencije i o krivičnim i o građansko-pravnim stvarima.

misleći da smo najbolji na svetu, a u stvari smo bili među najgorima na svetu, još su ovde delovanje i glavnu reč vodile organizovane kriminalne grupe.Pored toga što to ima veliki značaj za učinioce krivičnih dela koji su krivična dela učinili na prostoru Republike Srbije i na prostoru neke druge države, to ima veliki značaj i za gonjenje organizovanih međunarodnih kriminalnih bandi, jer danas u mnogim aspektima od vojne bezbednosti, državne bezbednosti i bezbednosti građana imovine potrebna je saradnja svih država. Zbog toga smo mi uvek glasali za ovu vrstu sporazuma, a da ne pričam o onim jako bitnim životnim stvarima u građansko-pravnim materijama, kada bukvalno građani ne mogu niti svoj jako bitan građansko-pravni zahtev ostvariti i rešiti životni problem bez dobre saradnje i dobre međunarodne pravne pomoći.Zbog toga, gospodine ministre, meni je drago da je i Ministarstvo pravde, čini mi se, na pravi način lociralo neke od zaista aktuelnih problema u našem društvu, da adekvatno reaguje. Voleo bih da se taj trend nastavi. Što se tiče naše poslaničke grupe, kao i do sada, uvek ćemo u tom delu biti konstruktivni i korektni, bez obzira što smo opoziciona politička stranka. Hvala.

Naravno, želim ispred poslaničke grupe Nova Srbija da podržim ovaj predlog zakona koji je poslanička grupa SNS podnela u zvaničnu proceduru u Skupštini Srbije. Smatram da je ovo jedan od predloga zakona o izmenama koji predstavljaju generalnu prevenciju za sve ono što se dešava.Vrlo često smo imali priliku da gledamo u određenim prilozima emisija ili na vestima ili kada se neka kriminalna grupa uhvati i svi mi i oni koji se bavimo pravom ili nekim drugim poslovima u Srbiji, kažemo – da li je moguće da se ovako nešto dešava? Ali, to je nekako uvek proteklo kao nešto što je pomalo smešno. Postojala je uvek neverica da neko s takvim nečim može da se bavi.Iz onoga što je predstavnik poslaničke grupe SNS izneo, videli smo da su mnogi problemi, ne samo u javnim preduzećima, velikim sistemima kao što su „Železnice Srbije“, „Elektromreža Srbije“, telekomunikacije, već i mnogi problemi u lokalnim samoupravama, koji su zbog ovakvih krivičnih dela koje su određeni počinioci vršili nanosili veliku štetu kako tim javnim preduzećima, tako i lokalnim samoupravama.Ovo je jedan dobar primer, odnosno ovakav predlog, da se počiniocima takvih krivičnih dela stane na put, ali smatram da će i bez obzira na sve što se čini da se pooštri kaznena politika, bili bi presrećni da se iskoreni ovakav način krivičnih dela, ali kao i kod nekih drugih krivičnih dela i pooštravanjem sankcija koje su bile npr. kod prometa i stavljanja u upotrebu i trgovine narkoticima itd, godinama su vršena pooštravanja, ali se uvek ta dela čine.Smatram da će ovo sigurno, s obzirom na iznose koji počinioci krivičnih dela za određene predmete koje su krali nisu toliko impozantni u odnosu na ono koje su štete pravljene tim javnim preduzećima,

do određenih sredstava predstavljati neki izvor prihoda. Smatram da će takvih krivičnih dela, bez obzira na sve,

jer, na kraju krajeva, država ima velike imovinske štete, ali građanima Srbije, odnosno ljudima kojima se dešavalo da se izuzetno povrede u situacijama kod otvorenih šahti gde su nestali poklopci itd,

stvar.Gospodine ministre, reći ću vam da trenutno u svoj advokatskoj kancelariji imam jedan slučaj iz jednog grada, neću da kažem gde, gde je određena osoba, konkretno profesor pored škole, upala u jednu šahtu, gde se povredila i želim da dam primer za sve one ljudi koji su imali takvu situaciju, da je ipak put do pravde solidno dug. Naime, u takvim situacijama od podnošenja tužbe do presude, nećete verovati, ali najčešće su te šahte, odnosno ti otvori gde se nalaze sistema u veoma lošem stanju, tako da ne može jasno da se utvrdi ko gazduje tim šahtama pa onda može, s obzirom na vreme i na poklopac, da se ne vidi više da li je to vodovod ili čistoća ili je to PTT. Kod PTT imamo onaj kockasti oblik, pa može da se utvrdi da li je elektro-mreža. Onda je potrebno do izveštačiti, pa onda treba neuropsihijatar da se izveštači, pa onda se konkretno u ovom primeru desilo da se ne zna baš ko gazduje s tim šahtama, odnosno osnivač je opština i javno preduzeće, pa ako solidarno utužite i jedne i druge, kao što je to slučaj, onda se desi da je pre 20 godina preneto ovlašćenje na neku firmu koja je to održavala, pa je onda postupak i vraćen zbog svega toga, pa onda ponovni postupak itd. Dakle, em što napravite tešku povredu, em što morate da utužite…Najčešće javna preduzeća ne žele da se u tim situacijama ravnaju i ja ih razumem. Znate, nije neko kriv kada se desi da neko preko noći

to više od 20 dana. Reći ću vam da je u ovoj konkretnoj situaciji šahta bila otvorena i kod povrede, i posle podizanja tužbe i čak kada je veštak došao, a tu je prošlo nekih dva meseca.Eto, dao sam jedan životni primer. Svim onim građanima Srbije kojima se desila ovakva nezgoda sigurno da oni u ovoj situaciji gde mi raspravljamo o jednoj raspravljamo o jednoj izmeni predloga zakona, koji za mnoge ne predstavlja možda neko čudo, ali za oni ljudi koji su se susreli sa problemom, sigurno su zainteresovani i sigurno da žele da čuju šta će se u ovoj situaciji dogoditi.Sigurno da je predlog posleničke grupe SNS jako dobar. Sigurno da će se postići generalna prevencija. Siguran sam da će kroz ovaj način, pre svega i oni počinioci krivičnih dela i oni drugi, koji u lancu žele da preprodaju nešto što nije sigurno u domenu normalnog poslovanja, pre svega mislim na one koji gazduju ovim otpadima, kako ih zovemo,

je uvek bilo neverovatno kada sam o ovome razmišljao ili kada sam se u praksi sretao sa tim, kako je moguće na tim otpadima kada prodate gvozdenu ogradu ili kada prodate neki poklopac, ili neku haubu ili nešto, to može da bude uobičajena stvar, pa čak i ako neko počini krivično delo ili akumulator, pa ukrade, uvek onaj tamo može da smatra da je to nečija polovna stvar, ali ako neko donese poklopac od šahte kod nekoga ko ko sa tim trguje, onda je to nešto što nije u redu i smatram da je tu bilo dosta propusta. Znate, i kod inspekcijskih organa koji bi bilo kakvim upadom, odnosno regulatornom kontrolom mogli da postave jedno uobičajeno pitanje a kako je moguće da se na ovaj način sa tim trguje, osim ako nije došlo do zamene tih stvari u odnosu od javnih preduzeća, pa je javno preduzeće to ponudilo takvim ljudima koji gazduju tim objektima.Smatram

ali siguran sam da će se dozvati pameti i onaj koji, kao što je gospodin Babić rekao, za tri, četiri hiljade dinara kod ovih javnih preduzeća, odnosno kod tih šahti koje se dešavaju itd, neće činiti i rizikovati ovakve stvari, ali, kao što sam rekao, sigurno je da će pojedinačnih slučajeva i dalje biti u praksi. Zato apelujem na sve one koji

Naravno, pre svega apelujem i na komunalnu inspekciju i na zaposlene koji vode računa o takvim stvarima, da dnevnim kontrolama itd, obrate posebnu pažnju da li nešto u ovakvim sistemima hvali što može da ugrozi i javna preduzeća i, naravno, građane Srbije.Na ovaj način sam želeo da sve ovo što je gospodin Babić rekao podržim. Nisam želeo da se ponavljam, nego sam praktično hteo kroz životne situacije da

Kao što sam rekao, naizgled deluje da je to jedna beningna stvar, ali je ona veoma krucijalna i izuzetno bitna za građane Srbije.Drago mi je da sve poslaničke grupe, koliko sam do sada čuo, koje su izlagale pre mene, žele da podrže jedan ovakav predlog izmena Krivičnog zakonika.Želim

o izmeni i dopuni Zakona o državnim službenicima i o državnoj upravi.Smatram da će u tom setu zakona koji će, nadam se, doći ponovo u proceduru u naš parlament

kada je u pitanje kažnjavanje ovakvih krivičnih dela teških krađa, da tu država treba da zavede red, da zavede disciplinu i da sankcije maksimalno dovedu do toga da taj rezultat bude u interesu i u korist same države, naravno, prvenstveno javnog sektora i javnih preduzeća, a samim tim i onih čemu one služe i zbog kojih rade i funkcionišu, a to su građani Srbije, a i sama naša zemlja.Osvrnuo bih se i na neke druge suštinske probleme koje je potrebno rešavati paralelno u domenu izmena i dopuna Krivičnog zakonika i na situaciju koju trenutno i u proteklih nekoliko decenija imamo kada je u pitanju ova problematika.Moramo se zapitati

koja su pomenuta, a to su „Elektromreže“, „Elektrodistribucija“, „Elektroprivreda“, „Železnice Srbije“, zašto se tako nešto ne događa privatnom sektoru? Zašto se to ne događa velikim multinacionalnim kompanijama?Zalagaćemo se u narednom periodu i smatramo da je jedan veoma veliki deo odgovornosti u profesionalizaciji menadžmenta i u usaglašavanju sa novim uslovima savremenog poslovanja, a svi u ovoj sali dobro znamo da je menadžment bezbednosti, upravljanje rizicima jedan od glavnih aspekata upravljanja imovinom i resursima svakog preduzeća i svake organizacije.Napomenuću organizacije.Napomenuću kao primer da preduzeće „Železnice Srbije“ ima oko 2000 zaposlenih u sektoru bezbednosti. Isto to ima i „Elektroprivreda“ i „Elektrodistribucija“. Moram da naglasim da u „Elektrodistribuciji“ i „Elektroprivredi“ čak imaju i visoke zarade, doduše u „Železnicama Srbije“ te zarade su veoma niske i da i tu treba da tražimo jedan od izvora problema, kada je u pitanju narušavanje i kada je u pitanju materijalna šteta koja se svakodnevno, već decenijama događa u takvim preduzećima.Možda je izvor svega toga u tome kada je u pitanju sam upravljački proces u tim preduzećima, on je usaglašen sa svetskim standardima razvijenih kompanija u javnom sektoru, u razvijenim zemljama koje funkcionišu u okviru tržišnih privreda. Možda je uzrok tome što još uvek javna preduzeća imaju te čitave sektore tzv. opštih poslova koji predstavljaju relikt starih vremena, a ne sektore razvoja i upravljanja ljudskim resursima u skladu sa savremenim modelom regrutovanja i selekcije najkvalitetnijih i najboljih kadrova.Danas gotovo svaka kompanija ima sektor, ima službu, ima direkciju koja se bavi obezbeđenjem, vođenjem računa o bezbednosti kompanije i njene imovine, kako materijalne, tako finansijske, ali i obezbeđenjem i ljudskih resursa koje svaka kompanija ili organizacija ima.Možda treba da tražimo rešenje u tome da iz raznih agencija, fondova, komisija da izvršimo tu određenu redistribuciju u budžetu kako bismo mogli da pojačamo kapacitet sektora bezbednosti i upravljanja rizicima u javnim preduzećima ili da se odlučimo u skladu sa potrebama i u skladu sa mogućnostima da se takve usluge, kako bi se sada moderno reklo „aut sorsuju“ ili se angažuju neke druge kompanije koje su profesionalizovane i koje su stručne da obavljaju taj posao.Mi smo od uvaženog kolege Babića čuli da je materijalna šteta ogromna, enormna i smatramo da će izmene i dopune Krivičnog zakonika i te kako pomoći da se materijalna šteta koja direktno ugrožava i naš budžet i funkcionisanje javnog sektora, javnih preduzeća, dakle, u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu Republike Srbije, da će to doprineti da se to više ne događa u tom obimu. Ali, moramo razmišljati u tom pravcu da i kroz ljude i upravljački proces uradimo sve što je moguće i upregnemo pun kapacitet kako bismo se zaštitili i kako bismo planirali, kako je neko malo pre od kolega rekao – kako bismo preventivno delovali i kako bismo sveli taj nivo štete na najmanji mogući procenat i najmanji mogući nivo. To se zove strateško planiranje.Ne možemo iz godine u godinu, iz petogodišnjeg perioda u petogodišnji period govoriti o tim posledicama. Imali smo štetu toliku i toliku, moramo da vidimo koji je uzrok, isplanirati, jasno definisati šta nam je potrebno, koji su nam resursi potrebni, šta je potrebno da implementiramo kako se to više ne bi dešavalo.

je titular jasno određen ka tome da maksimalno čuva svoju imovinu. Mi treba kao sve poslaničke grupe i kao Vlada Republike Srbije, koja nas koja nas predstavlja, da uradimo sve na tome da na tim pozicijama i na pozicijama koje su odgovorne u sektorima za bezbednost imamo najkvalitetnije i najsposobnije ljude koji će na jedan društven i odgovoran način štititi državnu imovinu.Isto tako, želim da upoznam moje uvažene kolege sa tim da razvijene zemlje, ne samo da investiraju, ne samo da ulažu, nego razvijaju sopstvene softvere, dakle, informacione tehnologije kojima je moguće pratiti sve sve promene i preventivno delovati na mogućnost bilo kakve zloupotrebe i oštećivanje materijalne imovine. To se događa i u sektoru energetike, u sektoru elektro-privrede i kada su „Železnice“ u pitanju. Dakle, bukvalno sa jednim kvalitetnim informacionim sistemom i softverom, ljudima koji to nadgledaju, vrše monitoring, možete da pratite bukvalno svaki pedalj, svaki santimetar nekog gasovoda, železničke pruge, širokopojasne mreže kablova, bilo čega što postoji kao materijalni resurs.Opet je tu na potezu Vlada Republike Srbije u tom smislu da pokuša. To su dobri primeri kompanija iz Singapura, Južne Koreje, iz drugih razvijenih zemalja koje su veoma zainteresovane da prave zajedničke aranžmane sa domaćim kompanijama, sa univerzitetima, sa fakultetima, da idemo u korak i da svoje poslovanje, upravljački proces, upravljanje imovinom, upravljanje finansijama konačno uskladimo sa nekim svetskim standardima i da pratimo te trendove koji se u modernom i razvijenom svetu događaju.Zar neko misli da možemo ručno, ili na neki manuelni, pešački način da kontrolišemo nekoliko stotina kilometara gasovoda ili železničkih pruga u 21. veku? Nemoguće Zato je vrlo važno što Vlada Republike Srbije radi na projektima razvoja IT industrije, ulaganja kako u ljudske resurse, tako i u privlačenje investicija koje će pomoći da pomognemo te kapacitete, da kako javnu, državnu upravu, tako i imovinu koju država ima što bolje i što kvalitetnije kontrolišemo i na što bolji i kvalitetniji način iskoristimo.Smatram iskoristimo.Smatram da su kolege potpuno u pravu da je nedopustivo da se isto tako u 21. veku

Srbije.Poslednjih dana čujemo određene primedbe i sugestije kako policija ne sa pravom dobija onih čuvenih 10.000 dinara socijalne pomoći. Podsetiću vas samo da policija dobija 10.000 dinara socijalne pomoći upravo zato što je napravila ustupak našoj državi zbog ekonomske krize i recesije u kojoj se država nalazi i ne ostvaruje pravo iz Posebnog kolektivnog ugovora koji je potpisan 2011. godine, koji da se poštuje u punom kapacitetu bi za policiju i za policajce pojedinačno značio mnogo, mnogo više novca u sumi nego što je to 10.000 dinara po svakom zaposlenom u MUP.Tako da MUP.Tako da ako želimo i tu vrstu bezbednosti, a svi se slažemo i tu nesporno imamo konsenzus, moramo da vodimo računa o opremi naših policajaca, o njihovom statusu, o njihovom standardu, o sredstvima koje oni koriste za svoj rad i za ono za šta su oni plaćeni, za šta postoje, a to je da obezbede život, bezbednost i slobodu građanima i da zaštite materijalne vrednosti naše zemlje.Još

Trgovinska razmena, ono što je najinteresantnije našoj poslaničkoj grupi je da iz godine u godinu beleži rast od nekih 30 miliona dolara dolara 2010. godine došli smo do 150 miliona u 2012. godini. Naša je želja da se trgovinska razmena poveća u naredne dve, tri godine za oko pola milijarde dolara. Smatramo da imamo velike mogućnosti za to, ogroman potencijal. Imamo potpisane ugovore o slobodnoj trgovini, o izvozu i uvozu robe

i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije, je pregovarao i razgovarao da se u tu listu proizvoda i roba koje mogu da se izvoze iz Srbije bez carine uvrste i automobili i sir i neki drugi

smanjenje deficita koji Srbija ima u toj trgovinskoj razmeni sa Belorusijom, koji iznosi faktički negde oko 50 miliona dolara. Moramo da radimo na tome.Ono što predstavlja pravu priliku kada je u pitanju sporazum sa Belorusijom i ono što je drugi korak u odnosu na ovaj sporazum, koji ćemo nadam se izglasati u ovom cenjenom i visokom domu, je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći o građanskim i krivičnim stvarima. To nam daje prostor i mogućnost da kao država, da kao Vlada izvršimo inicijativu i apel i formiramo jednu kancelariju za saradnju sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa državama sa kojima imamo potpisane ugovore o slobodnoj trgovini i da na taj način maksimalno iskoristimo potencijale koje imamo u toj trgovinskoj razmeni, ali i u zajedničkom procesu istraživanja tržišta, formiranja zajedničkih preduzeća.Samo ću vas podsetiti kada je ekonomska oblast u pitanju da Belorusija ima za razliku od Srbije jako razvijen mašinski i metalski sektor, da su preduzeća i velike kompanije iz Belorusije veoma raspoložene i zainteresovane za kupovinu ili strateška partnerstva za određena preduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja, a svi znamo da njihovu sudbinu moramo da rešimo do juna 2014. godine. Konkretno, radi se o „14. oktobru“, o Fabrici vagona iz Kraljeva. Čak je i iskazano određeno interesovanje za Železaru iz Smedereva za koju svi znamo u kakvoj se situaciji nalazi i prosto smatramo da je pod hitno potreban strateški strateški partner.Isto tako tu saradnju je moguće proširiti u domenu poljoprivrede, ali veoma važan aspekt saradnje treba da bude visoko obrazovanje i nauka i model koji se primenjuje u domenu smanjenja nezaposlenosti, jer ću vas podsetiti da je nezaposlenost u Belorusiji na nivou od 1,6%.Veoma

saradnja ne samo sa Belorusijom nego i Ruskom Federacijom i Kazahstanom, prisustvo „Zber banke“ u Srbiji, banke koja predstavlja u prošloj godini drugi bankarski brend u Evropi, koja je imala rast od preko 14 milijardi dolara u prethodnoj godini, koja može da bude kako izvoz domaćih preduzeća tako i prisustvo preduzeća iz Belorusije koja su zainteresovana za „Džoint fenčer aranžmane“, za strateška partnerstva, ali i za realizovanje grinfild, braunfild i drugih investicija.Poslanički

Krivičnog zakonika, sa zadrškom da pored toga što ćemo promeniti zakon, što ćemo pooštriti kazne moramo da radimo na reformi javnog sektora, na profesionalizaciji javnih preduzeća, jer mi kao poslanička grupa smatramo da je to osnovni i glavni uzrok generisanja nelikvidnosti, neefikasnosti, neproduktivnosti, a samim tim generisanja onoga što se događa i u tom sektoru koji je zadužen za bezbednost i upravljanje rizika i zalagaćemo se u narednom periodu i za izmene Zakona o javnim preduzećima i za što dinamičnije promene kada je u pitanju profesionalizacija javnog sektora. Zahvaljujem

Slažem se da menadžment javnih preduzeća je izabran po Zakonu o javnim preduzećima i treba prema imovini javnih preduzeća da se ophodi odnosom dobrog domaćina. Bila je jedna zanimljiva inicijativa o kojoj treba razmišljati i razgovarati i treba doneti odgovarajuće odluke, da čak i taj menadžment za zakonitost u poslovanju, za smanjenje gubitaka ili povećanje dobiti garantuje svojom imovinom.Ono imovinom.Ono u čemu ne mogu da se složim je da nivo krađa koje su targetirane ovim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika će biti manje i zavisiće od vlasničke strukture u tim preduzećima. Ne mogu da prihvatim da zavise ni od agilnosti menadžmenta. Siguran sam da su sva javna preduzeća preduzela sve mere u smislu fizičko-tehničkog obezbeđenja, ali bi bilo krajnje neozbiljno i neodrživo da očekujemo od tih javnih preduzeća da pored svakog stuba dalekovoda ili svakog šahta „Telekoma“ stoji po jedan čovek koji će to čuvati 24 sata. Neodrživo je finansijski i bilo kako drugo. Ili će se povećati broj zaposlenih,

raditi.Smatram da je jedina prevencija i jedina mogućnost da se smanji nivo oštećenja javnog sektora jasna kaznena politika koja će biti na snazi usvajanjem ovakvog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i koja će svakoga targetirati u tom lancu krađa, od onog direktnog izvršioca koji neretko rizikuje i svoj život da bi došao do neke sitne zarade, i ne smatram da je ikakvo opravdanje za takve stvari ni povećano siromaštvo ni ogroman broj nezaposlenih u Srbiji, jer ako neko zbog hiljadu ili dve hiljade dinara koje će na taj način dobiti rizikuje i svoj život, ali i živote desetina hiljada ljudi u Srbiji ne treba da ima opravdanje. Jedino jasna kaznena politika je prevencija, ali i kaznena politika prema direktnim izvršiocima i prema onima koji su tržište za direktne izvršioce i to nema veze sa vlasničkom strukturom u tom sektoru, jer verujem, nemam podatke, da štetu trpi i „Telekom“ ali i „Telenor“ i da su meta za iste te ljude.Taj ljude.Taj neko ko želi da ukrade metar, dva ili 10 bakarnog kabla, neće kucati na vrata samo javnog sektora, a da ne kuca na vrata i privatnog sektora. Na toj bakarnoj žici ne piše – vlasnik.Zbog

da se mi sa gospodinom Babićem u većini stvari i u velikom procentu slažemo. Ali, za rešenje ovakvog problema – upravo ste vi govorili o tome, Železnice Srbije imaju 2.000 zaposlenih koji rade na problemima bezbednosti. Znači, faktički, svaki metar, sada malo parafraziram, pruge može fizički da bude pokriven u ovim okolnostima i u ovim uslovima u kojima danas funkcioniše železnica.Ali, ja sam upravo govorio o tome da povećanjem efikasnosti i primenom novih tehnologija, povećavamo efikasnost, povećavamo efikasnost, bezbednost i kontrolu nad imovinom koju ista ta javna preduzeća imaju. Znači, naš predlog je bio samo proaktivan i u skladu sa vremenom u kojem živimo.Živimo u 21. veku, veku novih tehnologija i slažem se, kao i poslanička grupa kojoj pripadam, da nam u ovom trenutku ne treba ne treba toliki broj radnika, a samim tim u tom domenu nemamo efikasnost. Da imamo punu efikasnost da zaštitimo imovinu, da sačuvamo resurse i finansijska sredstva, to bi bilo sasvim u redu. Ali, pošto to nismo u stanju, naši predlozi su upravo usmereni ka tome da kroz primenu novih softvera, novih tehnologija, radimo na tome. Naravno, to će kreirati nova radna mesta u istim tim železnicama, u istoj toj elektroprivredi, elektrodistribuciji, ali nova radna mesta koja podrazumevaju visoko obrazovanje, IT inženjere, administratore, ljude koji će da prave softver.

ili opasnim sredstvom, a i dopunjuje se krivično delo prikrivanja.Razlog za intervenciju leži u činjenici da je poslednjih godina povećan broj krivičnih dela javnih uređaja, oštećenja ili uništenja prenosnih i distributivnih sistema i da se to vrši u vidu organizovane delatnosti, što uključuje i mrežu pomagača, radi prikrivanja i dalje prodaje.Javna

i odvođenja otpadnih voda i slične delatnosti od opšteg interesa, na taj način trpe višemilionsku štetu.Međutim, postojeće odredbe Krivičnog zakonika koje uređuju krivična dela protiv imovine i protiv bezbednosti javnog saobraćaja, ovakva dela koja očigledno sadrže visok stepen društvene opasnosti, nisu tretirala na adekvatannačin, te samim tim ni državni organi koji gone učinioce takvih krivičnih dela nisu mogli adekvatno reagovati.Izmenama citiranih odredaba Krivičnog zakonika proširuje se zaštitni objekt kod krivičnog dela teške krađe, te se ovim delom za koje je inače zaprećena kazna zatvora od jedne do obuhvataju i javni uređaji, što do sada nije bio slučaj, već je krađa ovih uređaja kvalifikovana kao obična krađa za koju je zaprećena kazna zatvora do tri godine.Interveniše se i u pogledu krivičnog dela – uništenje i oštećenje javnih uređaja, u tom smeru što je postojeći član izmenjen tako da je za svako uništenje ili oštećenje javnih uređaja za vodu, toplotu, gas, električnu energiju ili drugi uređaj, odnosno sistem veza, propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina, te da će se, ukoliko se takvim uništenjem ili oštećenjem izazove poremećaj u životu građana ili funkcionisanju privrede, odnosno javnog saobraćaja, učinilac kazniti zatvorom od tri meseca do pet uz brisanje postojeće odredbe po kojoj je za izricanje dela iz nehata propisano blaže kažnjavanje i to novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.Menja se postojeća inkriminacija krivičnog dela prikrivanja u delu koji se odnosi na zaštitni objekat, tako što se postojećim posebnom zaštićenim objektima dodaju i javni uređaji za vodu, toplotu, gas, električnu energiju i sl, ili dovode ili dovode tih uređaja, pa se na taj način inkriminiše i organizovana delatnost prikrivanja i dalje prodaje ovih uređaja pribavljenih krivičnim delom.Na kraju, proširuje se radnja izvršenja krivičnog dela ugrožavanja saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom na taj način što se postojeća, koja se odnosila samo na uništenje ili oštećenje saobraćajnih uređaja, sistema i znakova u saobraćaju na putevima, proširuje i na železnički saobraćaj.Uzevši u obzir činjenicu da se ovim zakonom nastoji preventivno delovati na sprečavanje sve većeg broja krivičnih dela u pogledu javnih uređaja, koja se vrše u vidu organizovane delatnosti radi sticanja dobiti i zbog kojih javna preduzeća trpe ogromnu štetu, te da je radi efikasnijeg represivnog delovanja nužno izvršiti intervenciju u smislu promene zakonskih odredbi, smatramo da ovaj zakon treba podržati i poslanička grupa PUPS će u Danu za glasanje podržati ove izmene i dopune Krivičnog zakona jer je ovo neophodno kako bi se efikasnije zaštitila imovina od opšteg interesa. Hvala.

da se oni koji kradu ne zaustavljaju na javnoj svojini nego da se bave i privatnom svojinom. Ali, isto tako, nisam siguran da je to ključni generator ozbiljnih problema, dugova

Ako o tome govorimo, onda možda treba govoriti o onim drugim aspektima života u Belorusiji. U poslaničkoj grupi LDP sedi poslanik Miljenko Dereta kome je zabranjen ili mu je bio zabranjen ulaz u tu zemlju zbog toga što je tamo pokušavao da se bori za neke demokratske vrednosti.Ako govorimo o ekonomskom delu, kad kažete da je 1,5% stopa nezaposlenosti u Rusiji, znate šta, gospodine Marinkoviću, znam i ja mnoge druge zemlje u kojima je stopa nezaposlenosti bila nula ili gotovo nula, pa to ništa nije govorilo o ekonomskoj snazi te zemlje. Kakva je ekonomska snaga Belorusije i ekonomska situacija u Belorusiji, mogli bismo da zaključimo tek u onom trenutku kada se ta zemlja otvori, kada izađe na neko normalno tržište, kada nema fiktivnu, punu zaposlenost i kada malo smanji tu svoju inflaciju koja je, uz našu inflaciju, u proteklim godinama bila najveća u Evropi.Razumem ja da se zaključuju ovakve stvari, pogotovo u krivičnim stvarima, pogotovo u odnosu na zemlje koja ima ozbiljne probleme sa funkcionisanjem pravnog poretka pravne države, vladavine prava, vladavine ljudskih prava, ali nemojmo samo da pravimo heroje ili herojsku zemlju, primer demokratije od Belorusije. Neka slična zaboravljanja onoga što je suština života nas je u prošlosti odvela u vrlo problematične i političke projekte.Sećam se vremena i pravljenja zajedničke države, pokušaja pravljenje zajedničke države sa Rusijom i Belorusijom, pa nisam siguran da je to bio najpametniji istorijski ili politički projekat. Ali, da se vratimo, ono što je suština ovog predloga, to su izmene krivičnog, delimične izmene Krivičnog

nešto što su radile opozicione partije u ne tako davnoj prošlosti, da se mora biti protiv svega ili da se mora podržavati bilo kakav oblik anti-društvenog ili antidržavnog ponašanja ako se nekome učini da se od toga može napraviti politička korist.Nadam se gospodine Babiću, da su sada svi izvukli te posledice, da činjenica, da ovim izmenama izmenama krivičnog zakonodavstva na neki način kako sami kažete pokušavate da pošaljete jasnu poruku da nisu dozvoljene recimo, blokade železničkih pruga, blokada saobraćaja da je to jedan načelan opšti stav, da to će podjednako važiti za radnike FAP-a iz Priboja, da podjednako važi za ono što se dešavalo ili se dešava u Kragujevcu u nekim drugim delovima.Lično i LDP, mi mislimo, naravno, da se ostvarivanje jednog prava ne može jednog prava ne može ostvarivati tako što se krše prava drugih tako što se uništava imovina bez obzira da li je ona javna ili privatna tako što se ometa život drugih građana i u tom smislu je naša pozicija sasvim jasna. Međutim, kao pravnik i kao političar moram da vam ukažem na još jednu stvar, niko nikada nije rešio društveni problem čiji je uzrok ekonomski ili socijalni, ograničavanjem na izmene krivičnog zakonodavstva.Kada je nešto masovna pojava, kada to proističe iz užasne ekonomske i socijalne situacije onda vam ovakva intervencija neće biti dovoljna. Vi ste u svom izlaganju pre svega govorili o pojedinačnim slučajevima i onim situacijama kada postoji neka vrsta organizovane kriminalne grupe koja se bavi krađama, koja se dalje bavi preprodajom toga itd, itd. I nije sporno da to treba sankcionisati, nije sporno da to treba strožije sankcionisati.Samo mislim da preterujete kada govorite o kaznenoj politici kao sredstvu generalne prevencije. Svako ko se bavi kriminalnom politikom on će vam reći da su ti dometi vrlo, vrlo ograničeni. Oni su nešto veći kada se radi o incidentnim situacijama, kada se neko praktično kao zanimanjem bavi nekim krivičnim delima. Ako imate mnogo veći problem koji kod nas postoji, a krađa javnih instalacija onoga što služi javnim preduzećima ili generalno životu u zemlji, nije gospodine Babiću, samo posledica takvog organizovanog kriminalnog ponašanja. Ono je pre svega posledica doživljaja javnih preduzeća i javnog sektora kao ale i begove slame. I to svi znamo.Kada gospodin Marinković govori o 2.000 zaposlenih u železnicama čiji je zadatak da se brinu o bezbednosti. Vi i ja znamo da je značajan deo tih krađa ne dolazi van tih preduzeća i van tih sistema nego iz samih sistema i iz samih preduzeća. Ovde decenijama generisana klima da u javnom sektoru svako krade ono što može da ukrade na svom nivou. Sa belim okovratnicima velikim poslovima oni koji su pri vrhu tog sistema, a oni koji su niže ono što svakog dana može sa tog posla da odnesu. To je klima koja je generisana. Za mene nema ozbiljne razlike između činjenica da neko ukrade deo ne znam deo železničkog ili nekog drugog voda i odnese i činjenica da neko ne uplaćuje doprinose ili poreze i doprinose radnicima koji tu rade.Mi smo 20 i nešto godina na granici toga da napustimo robnu novčanu privredu i da se gotovo vratimo u vreme trampe gde svako uzima ono što može i onda pokušava da to utopi na nekom drugom mestu za neko drugo dobro koja mu je potrebna. U taj užas je ova zemlja skliznula pre dvadeset i nekoliko godina i ne može još uvek da se oporavi i da izađe iz tog iz tog užasa.Naravno da mislim da je uvek bolje da izmene krivičnog zakonodavstva predlaže ministarstvo, odnosno Vlada. To su ozbiljne izmene, one se tiču celog sistema i to je uvek bolje. Ne zameram što je to učinjeno sada na ovaj način. Vi ste sami rekli da deo tih primedbi dolazi iz javnih preduzeća ili iz nekih javnih preduzeća. Mislim da bi možda na širi način te primedbe ili zahtevi bili obrađeni da je ministarstvo to radilo, da je Vlada to radila, pa da onda budu i ona preduzeća u kojima to nije. Sada to zaista ne govorim kao neku vrstu političke zamerke, nego to nisu samo direktori koji na neki način dolaze iz redova sadašnje vladajuće koalicije ili vaše Zbog toga je ovog puta ušao problem železnice ili železničkog saobraćaja, nije ušlo nešto drugo što je takođe verovatno problem. To je dakle jedna vrsta zamerki.Nisam takođe siguran da to uvek lepo zvuči kada neko kaže da moramo stvari da modernizujemo. Ne znam kako bi se te krađe koje postoje, recimo, na železnici smanjile, uvođenjem novih tehnologija. Kažem još jednom, to je uvek tako lepo reći i lepo zvuči, pa još tome dodati kako to otvara nove tehnologije, otvaraju nova radan mesta. Nisam siguran da je tako. Mislim da je uvođenje novih tehnologija, pa i u tome delu železnica, smanjilo broj radnih mesta. Ne mislim da je to nužno loše, samo dajte da budemo malo odgovorni kada vodimo politiku i da ne obmanjujemo ljude. Ne bavi se tih dve hiljade ljudi na železnici zaista obezbeđenjem nego su oni godinama, decenijama ubacivani u taj sistem, pa je u jednom trenutku bilo najlakše voditi i u sistemu obezbeđenja. Ko zna koliko u drugim sektorima tog preduzeća ili nekih drugih preduzeća ima sličnih slučajeva.Zašto vam ovoliko govorim o potrebi šire akcije, Liberalno demokratska partija o tome neprestano govori. Vi i ovim kažete da je ključni problem koji otežava život građana i funkcionisanje ovih preduzeća ta direktna fizička krađa. Mi vam kažemo da to nije ključni problem. Ključni problem na višim nivoima upravljanja tih preduzeća. Zbog toga će, pretpostavljam, deo javnosti, pogotovo u ovom delu kada se govori o kažnjavanju za praktično sprečavanja železničkog saobraćaja, verujem, negativno reagovati. Zbog toga što onda ljudi imaju osećaj neke vrste nepravde, da se jedan kriterijum primenjuje za njih, a da tog kriterijuma nema kada govorimo recimo o izboru direktora javnih preduzeća ili kvalifikacijama onih koja ta javna preduzeća vode.To sam ovde rekao pre 10-ak dana u jednoj drugoj raspravi. Znate, koliko bi jači argument bio prema tim nesrećnim radnicima iz Priboja, radnicima FAP-a, kada je prema njima upućen apel da se povuku. Koliko bi to sa više autoriteta bilo da podatke o tome kolike štete navodno ili stvarno trpe železnice iznosi neko drugi, neko kredibilniji, a ne onaj koji je danas direktor tih železnica. Meni je na poslaničko pitanje taj čovek odgovorio, čak nije ni potpisao akt. Svaka druga rečenica ima uzvičnike. Nemoguće je shvatiti šta tu uopšte piše. Zbog toga je ljudima teško da shvate kako se odjednom uvodi pravilo, kako se odjednom uvodi red. Još jednom vam kažem, podržavamo uvođenje reda, ali onda to mora da bude sveobuhvatno, na svim nivoima, u svakom segmentu.Kako ćete reći – od sutra ne može da se zaustavi saobraćaj, a oni vam kažu prošao je 30. jun pre pet meseci, nema javnog konkursa za izbor direktora. Pa, i to je neko kršenje zakona, zar ne?

Kakva je tu onda prevencija? Sećam se prošlog saziva parlamenta, profesor Mićunović, mnogi su ovde i u tadašnjoj opoziciji neozbiljno shvatili, nekoliko puta govorio o tome kakve su štete, kakve su povrede ljudi, koliko sistem ne može da radi zbog tih krađa koje se stalno dešavaju.Samo vam kažem, hajde da probamo da smislim sistem koji će onemogućiti da se takve vrste zloupotreba, takve vrste krađa, takve vrste ugrožavanja javne svojine, a onda i privatne svojine dešavaju sistemski, da one potiču iz na neki način organizacije vlasti, upravljanja tim sektorima. Jer, ako to ne uradimo, stalno imam utisak da mi funkcionišemo na tom binarnom, jedan nula sistemu. Daj ličnu kartu preduzeća, nisi podneo ličnu kartu preduzeća. Nikad se na bavimo suštinom, a šta je u tim ličnim kartama. Sme da se blokira pruga, ne sme da se blokira pruga. Nikada suštinomJoš jednom vam ponavljam gospodine Babiću – kradu u tim sistemima svako na svom nivou i svako ono što može. To nije incidentna pojava. To je sistemska pojava. Zbog toga što ljudi nemaju utisak da će se nešto veliko u tom odnosu promeniti. Stalno imaju utisak da se najavljuje neka promena, a onda im neko na tom njihovom lokalnom nivou, to su uvek lokalni nivoi, onako malo namiguje, malo kaže – nema to veze. To je samo da ovo prođe i zbog toga imamo neprestano te probleme.Dakle, za ove kriminalce koji se organizovano bave time, apsolutno se slažem, što veća kazna, ali u kaznenoj politici nije vam uvek problem raspon krivičnih sankcija. Problem je kako funkcioniše sistem, kako se presuđuje. Možda bi trebalo ovo da bude praćeno, ja bih ove zakone predlagao paralelno sa zakonom, sa jednom dobrom izmenom Zakona o radu.Mi tu izmenu još uvek nemamo na vidiku. I danas vam kažem nećemo ni na toj temi biti demagozi i populisti. Ali bi vam taj zakon pomogao da se na normalan i ozbiljan način razdvoji rad od nerada i onih koji svoja mesta u tom javnom sektoru, javnim preduzećima, koriste da bi vršili ova krivična dela na koja vi ovde ukazujete svakodnevno na različitim nivoima. ovako je ova promena segment, nedovoljna, sa dobrom namerom.Još namerom.Još jednom ponavljamo nećemo ni sada reći – izađite svi na ulice, izađite svi na pruge, blokirajte zemlju. To nikada nismo radili i nikada nećemo uraditi.Ali, molim vas, potrudite se da, makar ljudima izgleda uverljiva namera države, da jednom zavede red, da jednom svojima bude sveta. Teško ćete objasniti ljudima koji uzimaju, kradu na tom nižem nivou da to ne rade, kada ta preduzeća naprave stotine miliona gubitaka godišnje, kada nikog nije briga gde ide naša nafta i gas. To mnogo ozbiljnije ugrožava živote i kvalitet života naših građana. Koliki su rasturi, koliki su gubici u tim sistemima, ne zbog poklopaca iz šahtova.Ne možemo da onda dođemo i rešenje je, to sam danas video, svako ko ima neka potraživanja, onda će biti konvertovano u kapital, tako ćete imati nove blokade pruge i nove blokade puteva, jer će neko u tome videti neku svoju vrstu političkog interesa, pa u zavisnosti od toga kakva je lokalna sredina u tom gradu ili opštini podržavaće se, tolerisaće se ili će se zabranjivati štrajk.Kada vam „Srbijagas“ za šest meseci bude vlasnik u 500 preduzeća u restrukturiranju, šta ćemo onda da radimo? šta ćemo onda da radimo? Predlažem vam pošteniji pristup, s nama nikada nemate takav problem.Ako će ostati nekoliko desetina hiljada ljudi bez posla u tim preduzećima u restrukturiranju, hajde da to otvoreno kažemo ljudima. Nemojte da im do poslednjeg trenutka pričamo – neće, neće, neće ostati, povezaće se, povezaće se, povezaće se staža, pa kada se to ne bude desilo, da onda imamo neke od ovih problema.Monopol fizičke prinude države, a to je krivično zakonodavstvo ima smisla onda dok možete da ga sprovodite u faktički realnom životu. Kad prvi put niste u situaciji, potvrdiće to gospodin Selaković, kada prvi put niste u situaciji da to sprovedete izgubila je država i autoritet i kredibilitet i više od tog krivičnog zakonodavstva nema ništa.Imate ništa.Imate poslednjih nedelja situaciji u Srbiji gde policija stupa u neke štrajkove, blokade, štrajkove glađu, ne znam šta se sve dešava, jer se svakome u ovoj učinilo da je to moguće, da je to legitimno, da nema nikakve odgovornosti, da ako napraviš dovoljno jak pritisak da će neko politički popustiti i dati neku vrstu uglavnom palijativnog rešenja koje ne može da traje, koje uopšte ne može da se održi u životu.Svaki put kada bez realnih para povežete staž ljudima, učinili ste im medveđu uslugu, kad tad će završiti na nekoj pruzi ili na nekom putu. To je pristup Liberalno demokratske partije. Još jednom kažem, imam razumevanja za nameru i za neka rešenja, Liberalno demokratska partija nikada neće biti protiv uvođenja reda, u tom smislu ovo razumemo i podržavamo, ali mislimo da je mnogo bolje bilo ponuditi celovit sistem rešenja, koji bi onda zaista funkcionisao u praksi.Prolazili smo mi u prošlim mandatima kroz slične stvari, Liberalno demokratska partija je u prošlom sazivu ovog parlamenta uradila amandman, nismo uneli u krivično delo ovo izazivanje nereda i nasilja na sportskom događaju, uneli smo ovaj deo na javnom skupu i to nikada nije primenjeno. Ta norma je mrtva. Niko u nju ne veruje i onda nema prevencije, onda svako radi ono što hoće. Pravi nasilje i pravi nered. Kad vam toliko odstupi taj najoštriji mač, ako hoćete države, krivično zakonodavstvo od realnog života i realnih mogućnosti, onda se sistem raspada, a ne moram valjda nikog u ovoj zemlji da ubeđujem da je u tom smislu, opet ne kažem kao političko, nego kao generalnu opasku da se u tom smislu društvo ovde raspada. Ko ne razume da je osnov nasilja u svim drugim segmentima društva ono što se ovih dana dešava u Zemun polju, što klizi prema rasizmu, on ne shvata ni kako se može rešiti problem u celoj zemlji.Na kraju se suoči sa nasiljem na stadionu na severu Kosova ili u bilo kom drugom segmentu života, a to nikada nisu sitni kradljivci šahtova. Oni koji to generišu i snage koje to generišu su mnogo gore i opasnije po društvo, gospodine Babiću ili gospodine Selakoviću, kako god hoćete. Hvala vam. **Vesna Kovač** Gospodine Đuriću, mislim da ste pokrenuli mnogo pitanja u ovih 20 minuta. Ne kažem da ta pitanja nisu bitna, ali jednostavno nisu tema ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.Spreman sam da i o tome debatujemo, istina kada neke stvari i neki zakoni dođu na red. Sada raspravljamo o Krivičnom zakoniku i slažem se da sprečavanje tih krađa neće doprineti velikom smanjenju dugova, koji ima javni sektor u Republici Srbiji.Ono u čemu se verovatno vi i ja ne slažemo, a to je da do jednog cilja može da se dođe koracima od sedam milja, a ja mislim da niko nema cipele od sedam milja u Srbiji i da ne može da napravi takav i toliko grandiozan iskorak, iako bih ja lično voleo da smo mi kao društvo spremni na tako nešto, ali sam više za manje korake koji će biti stabilniji, održiviji i baš ova izmena zakona o Krivičnom zakoniku je taj jedan mali korak.Siguran sam da ćemo se složiti u tome

mogao i trebao da bude iskorišćen na neke druge mnogo pametnije i mnogo potrebnije stvari u našem društvu.Slažem se , a to nas je i prošlost naučila, da beli okovratnici prave mnogo veću štetu. Srećan sam što danas i vi i ja imamo plave okovratnike, što nas, naravno, ne odstranjuje od toga da mogu i plavi okovratnici da naprave grešku.Siguran grešku.Siguran sam da će tim greškama i iz prošlosti, ali možda i ako sada tako nešto radi, da se bavi tužilaštvo za organizovani kriminal, ali samo ne vidim, a vi ste pravnik, a ja sam inženjer, u kom zakonu bi trebalo da se stavi odredba ili član u kojem će pisati – direktor ne sme da namešta tendere, direktor mora da poštuje zakon.Valjda se to podrazumeva, a u slučaju da to ne radi, da ne poštuje zakon, da namešta tendere, naravno da treba da odgovara.Hajde da pravimo više malih koraka, ali permanentno, stalno, svakog meseca, svakog dana da bude neka ovakva izmena zakona. Milion po milion. Da sprečavamo te krađe. Ono što zaista se ne vidi u ovom zakonu, a to je da mi na taj način želimo da sprečimo neke štrajkove, neke blokade pruga.Odlazeći kući, u Vrnjačku Banju, nailazio sam na blokade u Kragujevcu. Nije lako ti ljudima, nije lako ni građanima Kragujevca, nije lako ni radnicima „Auto-saobraćajnog preduzeća“. Znam da se te blokade lakše i češće mimoilaze nekim drugim putevima, da je železničku blokadu teže odblokirati ili zaobići, ali mi smo u prošlosti i mali i blokade plovnih koridora. Blokirane su reke. Toga nema u ovom zakonu. Da li u ovom zakonu piše da ne sme da se napravi blokada železničkog saobraćaja? Ne piše, ali i ono što piše da je zaustavljanje prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima itd, itd.Ja bih voleo da ste pogledali i Zakon o štrajku, pa u tom članu 4. Zakona o štrajku se kaže šta definiše štrajk, šta definiše štrajkački odbor, mesto štrajka. Ako je to mesto štrajka u Priboju, na pruzi,

da reformišemo naše društvo malim koracima ali permanentnim, stalnim malim koracima, da sačuvamo imovinu svih građana Republike Srbije i u tome smo se složili. Mislim da ta imovina, da ta sredstva koja su u prošlosti i u sadašnjosti i danas se daju za neke druge stvari, možemo da potrošimo za škole, za vrtiće, za mnogo potrebnija mesta, ili, na kraju krajeva, da ostanu u tim javnim preduzećima.

primetio da Vlada Republike Srbije ima bilo kakvu intenciju i nameru da pravi bilo kakve političke saveze sa bilo kojom drugom zemljom, pa bila to Belorusija, Ruska Federacija, Kazahstan ili bilo koja druga zemlja. Ali, i te kako i snažno podržavamo ekonomske integracije i ono što Vlada Republike Srbije radi u tom domenu da diversifikuje saradnju, da je proširi i da bude dobrodošao ko god je sposoban, ko god želi da sarađuje na ekonomskom planu, ko god želi da investira u našu zemlju i ko je spreman da kupuje robe, usluge, proizvode iz naše zemlje.Prema tome, podržavamo saradnju i sa Belorusijom, podržavamo potencijal koji može sa 40 miliona dolara iz 2010. godine da se realno pospeši i podigne na 500 miliona dolara, podržavamo saradnju sa UAR, sa Južnom Korejom, sa Južnom Korejom, sa svakom zemljom sa kojom možemo da uspostavimo i bolju ekonomsku saradnju iz koje mogu da dođu investicije. Svi su dobrodošli.Što se tiče procenta nezaposlenosti od 1,6%, mi možemo da otvorimo sada jednu stručnu raspravu i naravno, vi ste u pravu. Slažem se. Oni su primenili jedan model da je inflacija povećana, samim tim, kako vi to dobro znate, smanjen je nivo nezaposlenosti, ali ja bih voleo da se naš nivo nezaposlenosti na taj način smanji. **Vesna Kovač** Vreme. Samo požurite, pošto je dva minuta. u Južnoj Koreji, kada je upitanju upravo kontrola nad gasovodima, upravo imovinom javnih preduzeća, video i uverio se kako to funkcioniše. Dakle, nisam to pročitao ni u jednoj knjizi, nego sam to lično video, a naravno možemo da otvorimo diskusiju po tom pitanju. **Bojan Đurić** Prilično me zbunio gospodin Marinković. Ako je stvarno intencija vladajuće koalicije, ili dela vladajuće koalicije da se i u Srbiji smanjuje nezaposlenost kroz povećanu inflaciju, meni deluje da je to suprotno ovom predlogu Zakona o budžetu koji je u dnevnom redu i strategiji za narednih nekoliko godina. Nadam se da ćemo to nekako razjasniti. Ja se nadam da nije. Mislim da to nije dobro, ali da ne otvaramo dalje tu diskusiju.Gospodine Babiću, možda je to zato što ste vi inženjer a ja pravnik, pa vi imate mnogo više poverenja u snagu KZ, nego što to imam ja. Vi verujete da se mnogo više može rešiti KZ, nego što ja to mislim. Možda ja precenjujem značaj onoga što stoji iza prava u odnosu na vas, ali ne ulazimo dalje u tu diskusiju. Legitimna su oba mišljenja.Vidite mišljenja.Vidite koliko je ovo čudna situacija. Vi ste predstavnik vladajuće koalicije, vi osećate potrebu da sada meni objašnjavate kako niste protiv blokade pruga ukoliko je to u nekoj situaciji u skladu sa zakonom. Ja vam kažem, ja sam uvek protiv blokade pruga i zašto to ne kažemo ljudima? Pomoglo bi ako to kažete ljudima i vi koji ste vlast. Uvek je zabranjena blokada pruga. Uvek je veće ono dobro koje se time ugrožava, to je mogućnost, pravo ljudi da putuju, da saobraćaj funkcioniše, da javni sistem funkcioniše, zašto to ne kažete?Znate li koliko bi to bilo zdravo za ovu zemlju? Onda se više politički ne bi smo takmičili na tom nivou ko podilazi, podržava ovu vrstu protesta, nego bi smo mogli da razgovaramo na racionalnim, političkim i ekonomskim osnovama, o tome vam sve vreme govorim. **Vesna Kovač**

pre nego što uđemo u samu suštinu stvari ovog predloga izmena i dopuna Krivičnog zakonika koji je podnela poslanička grupa SNS, milim da treba ipak da kažemo, a što su moje cenjene kolege rekle, par činjenica.Dakle, na početku treba podvući da raduje da u Skupštini Srbije osim toga što je ona uvek taj protočni bojler i neki filter onoga što predlaže Vlada Srbije, koja je u najčešćem broju slučajeva predlagač kako celovitih zakona, tako i izmena i dopuna zakona, da u ovom slučaju narodni poslanici su inicijatori donošenja izmena i dopuna određenog teksta zakona i to je ono što je pohvalno, to je ono što treba da nas u narednom period, po mom dubokom uverenju i mišljenju, prati.S tim u vezi, mislim da i predsedavajući, predsednik Narodne skupštine treba da ima mnogo više sluha za određene predloge, zakonske predloge koje su podnele i druge poslaničke grupe.Već je ovde pomenuto, postoji više predloga, izmena i intervencija unutar krivičnog zakonodavstva koje su druge poslaničke grupe u prethodnom periodu podnosile.Danas imamo mogućnost da raspravljamo samo o jednom, ali duboko verujem i želim da verujem da je ovo samo početak tog boljeg rada parlamenta u smislu pretresanja zakonskih predloga koji su potekli od strane narodnih poslanika. U značenju toga, pozdravljam ovu inicijativu SNS.Međutim, takođe je činjenica da smo mi intervencije u krivičnom zakonodavstvu, kako materijalnom tako i procesnom, od 2009. godine, zaista imali nebrojeno dosta, mogu tako reći, za tako kratak vremenski period, a moramo uzeti u obzir činjenicu da je krivično, kako materijalno, tako i procesno zakonodavstvo ipak na neki način sistemsko zakonodavstvo ne samo od države nego i društva. Dakle, određena pravila ponašanja koja treba da budu univerzalna i po kojima će se građani u Srbiji ponašati.To naravno ne znači da to zakonodavstvo ne treba da prati trend onoga što se u jednom momentu u državi dešava. S tim u vezi, ja ne mogu da kažem i ne može niko da kaže da ovo što ste vi identifikovali kao problem nije zaista realnost i nije nešto što zaista predstavlja određeni problem zbog kojeg trpe ne samo država, ne samo javna preduzeća, nego što se direktno odražava i na građane Srbije, jer kad neko podigne šaht, neko će verovatno tu nastradati, povrediti se, oštetiti svoje vozilo ili na bilo koji drugi način imati problem sa tim.Naravno, postavlja se isto logičko pitanje zašto, a već je postavljeno ovde, Ministarstvo pravde i državne uprave nije iniciralo

najviše poseduje određene podatke o potrebama za novim inkriminacijama, za uvođenje novih kvalifikatornih oblika određenih krivičnih dela. Mislim da je po prirodi stvari možda i najpozvanije, jer ima najveće mogućnosti da takve neke stvari predlaže.Zašto sveobuhvatno treba pristupiti izmenama u krivičnom zakonodavstvu? Problem jeste, iako to nije stav Ministarstva i resornog ministra, da se u izmene ide parcijalno. Mislim da kada se steknu određeni uslovi, a mislim da su se u Srbiji stekli iz više razloga, o tome ćemo konkretno pričati, moglo bi da se sveobuhvatnije priđe izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, konkretno i ovih krivičnih dela. Imali smo u prethodnoj raspravi priliku da diskutujemo o izmenama i dopunama seta zakona o pravosuđu.Na primer, tada nije ovde stigao predlog izmena i dopuna aktuelnih zakona, na primer o sudijama, a vezano je za jednu, po mom ličnom ubeđenju, diskriminatorsku odredbu, a vezano je za odlazak sudije u penziju, gde se drugačije postavlja stvar u odnosu na druge građane i sasvim sigurno da sudije nemaju pravo koje imaju drugi građani zaposleni u drugim sektorima za odlazak u penziju. To je vezano za one godine staža, ministar me razume, i 65 godina starosti, starosti, tako da na taj način sudije nemaju istu mogućnost odlaska u penziju.Zato je potrebno celokupno sagledati manjkavosti našeg krivičnog zakonodavstva, kako materijalnog, tako i procesnog i pristupiti možda šire ovim celim izmenama. S tim u vezi, raduje me inicijativa Kolegijuma Narodne skupštine, gde su se, pretpostavljam, svi složili oko toga, u narednom periodu poslat je i dopis, koliko čujem, Ministarstvu pravde, da se interveniše, kako u Krivični zakonik, tako i Zakon o krivičnom postupku.Nas su u prošlom periodu, ovu skupštinu, dakle Narodnu skupštinu, bez obzira u kom sazivu, uglavnom vodili trenuci i javnost u izmene krivičnog zakonodavstva. Ako se sećate, u onom momentu kada je bilo pojačanog nasilja na sportskim manifestacijama, došlo je do određenih izmena krivičnog zakonodavstva. Sada je i ovo nešto što nas inicira i vodi ka tim nekim izmenama. Opet te izmene, ako uzmemo u obzir da je prošao određeni vremenski period, možemo konstatovati da nisu dale baš najbolje efekte, pogotovo u smislu generalne prevencije, ali, da pređemo konkretno o predlogu.Predstavnik predlagača je po meni dobro obrazložio razloge zašto postoji društvena opasnost za inkriminisanje ovih stvari, zašto postoji društvena neprihvatljivost ponašanja potencijalnih, moramo tako reći, učinioca ovih krivičnih dela, ukoliko ovaj predlog bude usvojen, i to je zaista nesporno.Ono što vidim lično kao problem i moja poslanička grupa, što zaista nije ni zlonamerno, niti kritički, ali nas uvek iniciraju neke stvari van ovog parlamenta da predlažemo neke izmene i dopune zakona. Na primer, ova problematika u energetici je aktuelna u poslednjih nekoliko nedelja. nekoliko nedelja. Neću da kažem da ste vi podneli predlog ovih izmena i dopuna zbog toga, ali to je jednostavno jedna činjenica i nastupi ministarke energetike i nastupi direktora javnih preduzeća i „Železnica Srbije“ su dokaz za to.Mislim da će način na koji ste pokušali da promenite odredbu člana 204, kojim je regulisana teška krađa, nažalost ugroziti pravu jednakost, s obzirom na ove nove kvalifikatorne okolnosti, a u kontekstu onoga što sam rekao u uvodnom izlaganju. izlaganju. Pod istim tim osnovom i pod istim razlozima, mi možemo da nabrojimo mnogo drugih razloga zbog kojih bih mogli da opišemo te kvalifikatorne okolnosti. Na primer, evo neko je pomenuo zašto se ne uplaćuju doprinosi ili socijalno je isto, po meni, podjednako društveno neprihvatljivo, kao ono što je tema i predmet ovih izmena i dopuna.Takođe, mi ćemo ovde imati Zakon o robnim rezervama, o kojem ćemo diskutovati. diskutovati. Postavlja se pitanje - koliko su društveno prihvatljive i određene krađe, koje se u robnim rezervama sprovode? Znate, sve su to životne situacije. To ne znači da vi niste u pravu kada ste ovo predložili. Ali, jednostavno dug je spisak stvari koje je potrebno,

Znate, nekada nekome podjednako vredi zlato koje je uzeto, a ne prelazi iznos od 450.000 dinara. Sada je to sve stvar i subjektivnog doživljaja, vrlo često i objektivnog.Zatim, vaša intervencija u članu 290, to je krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. Naravno, postavljamo pitanje – zašto se i druge vrste saobraćajnica, osim železničkog, na neki način nisu pojavile u ovom zakonu? Vi kažete, vašom intervencijom, zaustavljanjem prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno je propisima. Prethodnici su rekli, izneću vam svoj direktan stav, po meni, ne bi nikad smelo da dođe do prekida železničkog saobraćaja, koji je izuzetno bitan, što zbog transporta ljudi, ali i zbog transporta roba, ali takođe ne bi smelo da se isto dešava ni u drugim vrstama saobraćaja.Naravno, kada obrazlažemo i diskutujemo o tome da li je neophodne ove izmene usvojiti, a koje sasvim sigurno jesu jesu neka potreba ovog društva, zanima nas da li postoji statistika koliko je identifikovano do sada učinioca ovih ili sličnih dela, bilo da bilo da se njihove radnje mogu podvesti pod neko krivično delo, ili pod neki prekršaj?Ovo vam kažem iz prostog razloga što je to jako je to jako bitno da bi se opravdala inkriminacija svega ovoga i onda tu dolazimo na polje generalne prevencije. Dakle, da li ćemo mi, a to je sigurno intencija vas kao predlagača, koliko sam ja shvatio, ja shvatio, kroz generalnu prevenciju da pokušamo da učinimo da se učinioci ovih dela, nazvali ih krivičnim sada, ili nazvali iz prekršajnim, udalje od udalje od postupanja u tim istim stvarima. Dakle, da ne čine isto, jer krivične sankcije, kao što znate, mogu biti preventivne, ili mogu biti represivne. Dakle, tu se postavlja i pitanje kapaciteta države, da li ona ima sve neophodne kapacitete da dođe do tih učinioca učinioca koji će ovim svojim radnjama sada činiti krivično delo i kvalifikovane oblike određenih krivičnih dela.Vidite, to su već stvari koje su mnogo šire od ove teme o kojoj mi raspravljamo, drago mi je što je tu prisutan ministar pravde. I kriminalistika, kao nauka, i penologija moraju da daju danas odgovore na mnoga pitanja, s obzirom na stvari koje se menjaju u društvu.Imali primer amnestije. Ova narodna skupština je donela Zakon o amnetstiji, sudovi su postupili po njemu, veliki broj ljudi je pre vremena izašao sa izdržavanja svoje, odnosno skraćeno je vreme izdržavanja krivične sankcije. U praksi, mi koji radimo u pravosuđu znamo koliki je povrat, nažalost, tih ljudi koji su iz zatvora izašli. Dakle, na njih više ni represija, ni ta neka generalna prevencija ne deluje, kao što je nekada delovala na učinioce krivičnih dela. To je zaista mnogo šira tematika kojom treba da se bavimo. Ne kažem da danas mogu da vam ponudim rešenje, ali mislim da bi u narednom periodu trebali da vidimo koji su to alternativni vidovi kako da postignemo isti zajednički cilj.Naravno, kolega Babić je pomenuo spomenike kao zaštitne objekte ovih izmena i dopuna. Oni su i po sada važećem zakonu isto bili na podjednak način zaštićeni. Naravno da treba osuditi svako nasilje prema bilo kom spomeniku, kao i onom spomeniku na severu AP Vojvodine, kojim su oskrnavljeni spomenici u znak sećanja na žrtve mađarske nacionalnosti.Javnost zna, građani znaju ko su u najvećem broju slučajeva učinioci onih krivičnih dela o kojima danas pričamo.

od ljudi koji žive u tim nehigijenskim naseljima. To je problem koji je mnogo širi od onoga o čemu danas diskutujemo, a što je problem ovog društva, ove države i tek će sve više i više biti problem ukoliko država svim svojim kapacitetima, počevši od lokalnih samouprava, ali nisu dovoljne samo lokalne samouprave, već i državna intervencija sa najvišeg mogućeg nivoa, dati određene rezultate.Vi na ovaj način u odredbi 290, zaista verujem da niste imali nikakvu nameru, niti mislite da će doći do povrede Ustavom i zakonom garantovanog prava na štrajk od strane radnika, ali je vrlo moguće da će do njega zaista doći, iako znam i verujem, pričali smo i pre ove rasprave da vaša namera nije da se ljudima onemogući pravo na štrajk, ali ukoliko ovo bude usvojeno,

uspeo.Opet ponavljam, smatram da nikada ne treba blokirati železnicu i bilo koju drugu javnu saobraćajnicu da bi se postigao taj cilj, ali taj cilj je postignut. Oni, bez obzira da li su najavili štrajk ili ne, ukoliko ovo sledeći put urade, učiniće krivično delo. To ne može da derogira odredba Zakona o štrajku. Proverio sam, analizirao sam. Nažalost, izvršiće određene radnje koje ulaze u biće ovog krivičnog dela.Znam da to nije bila vaša namera. Znam da se možda u praksi neće posezati za tim da oni budu i označeni kao učinioci krivičnog dela, ali za to postoji realna opasnost.Da zaključim, shvatite da mi suštinski nemamo ništa protiv ovih izmena. U skladu sa tim jeste moja diskusija. One zaista jesu nešto što je problem u našem društvu i što je pokušaj ove Narodne skupštine, a i a i vas kao predlagača da te stvari pokušamo da otklonimo, da se manje dešavaju u našem društvu i sistemu.Mislim da treba, i dobro je što je ministar tu, da sveobuhvatnije pristupimo izmenama i dopunama krivičnog zakonodavstva, da na jedan apstraktniji način podvedemo sva ova devijantna ponašanja koja se u našem društvu dešavaju, kao što sam vam nabrojao, u mnogo sektora su stvari iste, a isto su od velikog društvenog značaja i remete red u ovoj zemlji. To je moja najdobronamernija

Poštovani kolega, nadam se o FAP i o Priboju, a FAP predstavlja žilu kucavicu ne samo Priboja, već i celog tog kraja, možemo da govorimo u nekom drugom svetlu, da parlament treba da bude mesto gde ćemo promovisati vrednosti, gde ćemo, kao što je ova Vlada Republike Srbije rešila jedan veliki izazov koji je bio u okviru JAT, a sada Er Srbije, da ćemo govoriti o JAT u afirmativnom smislu, u smislu dobijanja strateškog partnera. Neki koraci vrlo bitni se u tom pravcu i prave.Ne prave.Ne bih voleo da ova rasprava i parlament služi kako ćemo uniformisati štrajkače, gde ćemo ih uputiti da svoja prava iskazuju. iskazuju. U nekoj ružnoj prošlosti Srbije smo nalazili razumevanje kada su i uniformisana lica izlazila i blokirala i autoput. Zaista ne bih voleo da se vraćamo na to vreme i to razumevanje, ali o FAP i o drugim segmentima naše privrede siguran sam da ćemo u bliskoj budućnosti govoriti u afirmativnom smislu, govoriti o strateškim partnerima koji će doći i pokrenuti proizvodnju, ali i ceo taj kraj.Što se tiče boljeg definisanja člana 204. Krivičnog zakonika, vi ste imali pravo da podnesete određene amandmane da bolje ustrojite celu tu oblast i ove ideje koje ste imali, ali moje je pitanje i vama i svima ostalima, dok se mi ne dogovorimo za koja krivična dela ćemo menjati Krivični zakonik, ko će biti odgovoran za štetu koju trpe i građani i privreda i javna preduzeća i mi kao društvo? Ko će platiti ceh za inertnost? Ko će platiti ceh da kažemo – e, ko je predlagač svega ovoga, ko će odneti neki politički poen?Srpska napredna stranka nije podnela ovaj zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika zbog političkih poena. Podneli smo ga zbog života. Podneli smo ga zbog ušteda. Podneli smo ga da se taj novac troši sutra za decu, a ne za dijagonale dalekovoda, da ne gledamo oko sebe, a bilo je situacija kada je bila na granici ekološkog akcidenta koji ne bi mogli da povratimo ni u narednim desetinama i stotinama godina, dok se mi koji se bavimo politikom ne dogovorimo ko će biti pametniji i ko će bolje definisati neki član ili da li smo trebali ceo Krivični zakonik da menjamo ili treba da ga menjamo po segmentima.Broj procesuiranih ne treba da zna niko ko se bavi politikom, ne treba da znaju ni javna preduzeća. To je stvar MUP, to je stvar pravosuđa. Jedino što mogu da vam kažem, a da je egzaktno i tačno, je da je u periodu od 1. januara 2007. godine do 25. decembra 2013. godine

znam.Još jednu stvar za kraj. Vi ste od skoro kolega narodni poslanik. Poštujem i podržavam vašu agilnost, ali u jednoj stvari sam siguran da ćemo se složiti. To je ono što je bolno za Narodnu skupštinu, ma ko bio na vlasti, a siguran sam da će u budućnosti u ovom parlamentu sedeti neki mlađi, bolji ljudi. Percepcija kod građana Srbije narodnih poslanika je da u parlamentu Republike Srbije sedi 250 ljudi koji znaju da razlikuju crveno od zelenog dugmeta, koji znaju da razlikuju da li će za neki zakon glasati „za“ ili „protiv“. Nažalost, to je tako i tako misle i o vama i o meni. To je žalosno.Mi svi moramo da radimo na poboljšanju ugleda Narodne skupštine. Moramo da radimo ne u ovakvo polupraznim klupama. Moramo da gradimo kvalitetnu debatu međusobnim poštovanjem, ukrštanjem razmišljanja i ideja, a ne uvreda. Nemojte misliti da sam ja i u jednoj vašoj reči, ali i ostalih kolega koji su govorili, video bilo kakvu ulogu, već je samo stvar kako možemo neke stvari pokrenuti u Srbiji i učiniti ih mnogo boljim.Mislim da parlament Republike Srbije ne treba da bude protočni bojler za predloge Vlade Srbije. Mislim da u parlamentu sedi 250 narodnih poslanika, vrlo pametnih razumnih ljudi, koji mogu da pokrenu neke stvari, a pokretač promena u svakom društvu je parlament. Zašto da to ne bude i u Srbiji? Zašto da je vrednost ovog zakona manja ako je pokrenut samo od poslaničke grupe ili od jednog narodnog poslanika, a ako bi bila pokrenuta u Vladi Republike Srbije, onda bi imala veću vrednost? Mi smo svi deo jednog sistema i ovo treba da bude pravilo, a ne izuzetak.Srpska napredna stranka je zajedno sa partnerima iz vlasti pokrenula i predložila Zakon o javnim nabavkama, koji je usvojen u našem parlamentu. Usvojeni su neki zakonski predlozi koje je predložio i gospodin Miković. Mislim da to treba da bude pravilo, a ne da kažemo – ovaj zakon neće da bude poštovan zato što ga je pokrenuo parlament, a bio bi poštovan ako ga je pokrenula Vlada. Mislim da je to pogrešno.Mislim da je zakon jednak i da mi svi zajedno, jer se slažemo o vrednostima ovog zakona, treba sutra samo da kažemo – a koliko će se sprečiti takvih krađa u budućnosti da nam daju izveštaje javna preduzeća.Koliko smo uštedeli ovakvim zakonskim predlogom? I to je deo kontrolne funkcije koju ima svaki parlament, pa i Narodna skupština Republike Srbije.

je nemoguće tokom celog dana imati istu pažnju kada vršimo diskusiju, ali da je sada neko upalio televizor i slušao ovu polemiku koju mi vodimo, mislio bi da ja imam ne znam kakva bitna neslaganja sa onim što ste vi rekli, a vi da ste možda malo više slušali šta sam ja pričao, ne biste imali ni potrebe za pola stvari koje ste rekli, ali dobro.Nijednog trenutka nisam rekao da vi ovde na bilo koji način prikupljate političke poene. To je jedna neistina. neistina. Sve vreme sam pričao kako razumem potrebu za ovim.Što se tiče amandmana na član 204, pa ne znam koliki bi bio taj amandman kada bismo sada krenuli da nabrajamo sve i svašta. Ja vam o tome pričam.Pohvalio sam zakonodavnu inicijativu koja je došla unutar Narodne skupštine. Pozvao sam da je bude što više, a ne da neki budu privilegovani, da nekom dođe na dnevni red predlog njegovog njegovog zakona o izmenama i dopunama zakona ili novog zakona, a nekom ne. To niste vi uveli. To je ovde uvedeno mnogo ranije. To se slažem. Svi treba da imamo podjednaki pristup zakonodavnoj inicijativi.I

prizvao, najblaže rečeno, na repliku. On je najnoviji primer pojava u našem društvu. Dakle, nebitno, možemo da nabrojimo bilo koju drugu, on je najaktuelniji. Zato pričam, da bi građani razumeli o čemu govorim.Jednostavno, činjenica je da su ti ljudi izašli i blokirali prugu, da je to izazvalo pritisak na organe rukovođenja preduzeća i na državu i da su njima isplaćeni određeni doprinosi.Opet vam kažem, ni na jedan način se ne može opravdati blokada nijedne jedine saobraćajnice. To je moj lični stav i to je stav moje poslaničke grupe, a vidim da je i većine narodnih poslanika. Zato nema potrebe da diskutujemo o stvarima oko kojih se svi slažemo.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, koleginice i kolege poslanici, počeću od Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, o kojem danas raspravljamo i kojem poslanička grupa SPS daje punu podršku.Predlog podršku.Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika ima dvostruki značaj ili, bolje rečeno, ovim izmenama i dopunama se istovremeno postiže prevencija u izvršenju krivičnih dela, ali se takođe predviđa daleko veći stepen represije za učinioce učinioce krivičnih dela, koji su do sada bila van domašaja pravde i zakona.Naime, predloženim izmenama i dopunama obuhvaćena su krivična dela gde se kao predmet pojavljuju kulturna i prirodna dobra, javni uređaji za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas i električnu energiju, sistemi i delovi sistema javnog saobraćaja.Ovi predmeti nisu bili obuhvaćeni krivično-pravnom zaštitom na potpun i adekvatan način, što je nesumnjivo doprinelo da se učinioci krivičnih dela sve češće usmere na protivpravno oduzimanje upravo ovih dobara. Na taj način se pričinjavala ogromna šteta, ponekad i sa nesagledivim posledicama za preduzeća i ustanove koje upravljaju ovim dobrima.Izvršenjem krivičnih dela u kojima se kao predmet izvršenja pojavljuju napred navedena dobra, najveću štetu su trpeli građani koji su se neretko pojavljivali kao taoci ugroženih javnih sistema, bez vode, struje i slično, jer su učinioci krivičnih dela krađe i drugih krivičnih dela oduzimanjem javnih dobara, sistema i delova sistema doprinosili pojavi haosa u smislu nefunkcionisanja ili poremećaja u funkcionisanju pojedinih od napred navedenih sistema.Pre samo par dana u selu Apičići ukradeno je jezgro iz trafostanice. Krađa je izvršena zbog preprodaje bakra iz transformatora, a šteta koja je nastala, pre svega što meštani sela nisu imali struju, a zatim što je moralo da se hitno ugradi ugradi novi transformator, je mnogo puta veća od dobiti koju lopovi mogu da ostvare preprodajom tog bakra.Skoro svakodnevno smo suočeni sa problemima koji nastaju krađom javnih uređaja i dobara. Javno preduzeće „Putevi Srbije“ suočava se sa neprestanim krađama saobraćajne signalizacije i opreme koja u većem ili manjem obimu traju već duže vreme. Kako ugrožava saobraćaj, tako ugrožava i živote građana.Kradljivci slivničkih rešetaka i poklopaca šahtova samo u prvih mesec dana ove godine ukrali su 123 slivničke rešetke i 51 kanalizacioni poklopac za beogradskih ulica, čime su doveli u opasnost sve učesnike u saobraćaju, ali i naneli veliku materijalnu štetu.U protekloj 2012. godini ukradeno je skoro 1300 slivničkih rešetaka i nešto manje od 50 kanalizacionih poklopaca. Pričinjena šteta meri se desetinama miliona dinara.Beogradski vodovod svakodnevno ima obaveze i troškove zbog učestalih aktivnosti lica koja su od krađe napravili unosan posao i zbog zarade ugrožavaju živote i imovinu građana. Možda je kradljivac poklopaca, kako je to neko rekao danas, sitan kradljivac, ali šteta koja može da nastane za građane, pešake, ne daj Bože za decu koja upadnu u šahtu je neprocenljiva. Zbog toga kazne i za ove tzv. sitne kradljivce moraju da budu mnogo veće i strožije.U poslednjih nekoliko godina „Železnice Srbije“ meta su lopova koji kradu delove vagona, pruge i signalizacije. Time ne samo da nanose veliku materijalnu štetu, već i ugrožavaju bezbednost i redovnost železničkog saobraćaja.Meta lopova su svakodnevno i delovi vagona i lokomotiva, bakarne žice i užad, motori, agregati, gorivo, ulja. Od početka ove godine do polovine avgusta bilo je oko 1160 incidenata incidenata u kojima je bila oštećena i oprema. Od toga je 901 krađa zbog koje su „Železnice Srbije“ pretrpele štetu od oko 177 miliona dinara.Lopovi sa stanice odnose sve što se može prodati na otpadima sekundarnih sirovina, uključujući i šine i kablove i sigurnosne uređaje.Samo da se prisetimo krađe u borskom rudniku. Pošto su lopovi presekli kabl, rudari su ostali neko vreme zaglavljeni u izlaznoj mašini, a krađom kablova direktno su bile ugrožene i pumpe za odvodnjavanje rudnika, pa je najgori scenario, a to je potapanje jame, izbegnut pukom slučajnošću.Ovo se više ne može ni smatrati samo klasičnom krađom. Nije u pitanju samo ekonomska šteta. Direktno su bili ugroženi životi i dece koja su tog dana bila na praksi u borskom rudniku, ali i životi rudara. U svim ovim krađama učestvuje dobro organizovana ekipa lopova, ako tako mogu da kažem, koja se toliko osmelila da krade u neposrednoj blizini kuća u kojima meštani žive, bez ikakvog straha i za sopstveni život. Reč je o dobro organizovanim bandama, ljudima koji su spremni na sve i svašta. Iz tih razloga su javna preduzeća i pokrenula inicijativu za preciziranje i pooštravanje Krivičnog zakona, koja se odnosi na pooštravanje kazne za krivično delo teške krađe, uništavanje i oštećenje javnih uređaja i ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom, kao i dopuna krivičnog dela prikrivanja, kojom se predviđa veća kazna za prikrivanje stvari koje predstavljaju javni uređaji.Slažem se sa kolegom Pastorom da je krajnje vreme da se u Srbiji uvede princip ili načelo nulte tolerancije za krađu, bez obzira da li se radi o 10 metara kabla ili o poklopcu sa šahte, ili se radi o višemilionskoj krađi, bilo da je materijalno ili u novcu izražena. Jednostavno krađa kao opšte prisutno zlo u svim oblastima i delatnostima mora da bude zaustavljena, pre svega preventivno, a zatim rigorozno sankcionisana.Sledeći u nizu su predlozi zakona o izmenama Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvo sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima i Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu građanskim i trgovačkim stvarima. Svrha tzv. haške konvencije je obezbeđenje da sudska i vansudska akta, koja treba uručiti u inostranstvu, budu dostupna primaocu blagovremeno i da se poboljša kvalitet i organizacija uzajamne sudske pomoći, jednostavnijim i ubrzanijim postupkom.Određivanjem Ministarstva pravde i državne uprave za centralni izvršni organ, preko kog se odvija pravna pomoć po osnovu Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, doprineće većoj efikasnosti u pružanju međunarodne pomoći, jer će se na taj način celokupna međunarodna-pravna pomoć, kako po osnovu bilateralnih tako i multilateralnih ugovora odvijati preko jednog organa. To omogućava u značajno meri jednostavniju proceduru i za domaće i za strane organe.U svojoj diskusiji osvrnuću se i na Predlog zakona o potvrđivanju četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji kojom se obezbeđuje osnova za jednostavnije procedure ekstradicije, a samo pristupanje protokolu čini još jedan korak bliže za Srbiju za Srbiju ka EU i evropskim vrednostima.Pitanje izručenja je uređeno brojnim međunarodnim sporazumima. Najznačajnija je Evropska konvencija o ekstradiciji sa pratećim protokolima. Evropska konvencija o ekstradiciji do danas je dopunjena sa tri dodatna protokola. Potpisivanje četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji je bitno, ne samo što će pojednostaviti proceduru, već je to jedna izuzetno bitna konvencija koja ovim protokolom omogućuje i srpskoj pravdi da za nju ne postoje nedohvatljivi kriminalci. Potpisivanje četvrtog protokola o ekstradiciji podići će saradnju Srbije sa ostalim zemljama EU na jedan viši nivo.Ugovor između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima bitno će doprineti da se saradnja između naše zemlje i Belorusije podigne na još viši nivo. Podsećam da su bilateralni odnosi između naše dve države uspostavljeni mnogo ranije, tačnije 1996. godine, kada je potpisan Sporazum o prijateljstvu i saradnji, kojim su naši odnosi dobili i na obimu i na značaju.Takođe potpisani su i sporazumi u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Sporazum Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Vlade Republike Belorusije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Sporazum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Belorusije. Brojni su sporazumi u oblasti trgovine, turizma, privrede i saobraćaja.Republika Srbija i Republika Belorusija nemaju zaključen ugovor o pravnoj pomoći, odnosno ugovor kojim bi se regulisalo pitanje pravne saradnje između naše dve države u građanskim i krivičnim stvarima.

i Ugovora o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima iz februara 1962. godine, što je dovodilo do određenih poteškoća u pravnoj saradnji između naše dve Srbije i Belorusije je u svim oblastima sve više izražena i sve češća, kao i pravni kontakti koje naši građani ostvaruju. Pored toga kriminal kao društvena pojava prisutan je i u Srbiji i u Belorusiji. Zaključivanje, ovog ugovora, o kojem danas diskutujemo, nastavak je dobrih i prijateljskih odnosa naše dve zemlje i predstavlja obostrani interese da se unapredi saradnja u oblasti pružanja pravne pomoći, ali i u drugim oblastima čime će se olakšati i ubrzati pravni pravni saobraćaj između dve države i garantovati pravna sigurnost fizičkim i pravnim licima i jedne i druge države.Opšte odredbe Ugovora odnose se na obavezu ukazivanja pravne pomoći, pravni zaštitu i slobodan pristup sudovima i drugim organima, obim pravne pomoći, organe komuniciranja, uputstvo za sačinjavanje zamolnica itd. između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima doprineće stvaranju još efikasnije, povoljnije i konkretnije saradnje između Srbije i Belorusije.Poslanička

Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, danas raspravljamo o više zakona, međutim, najviše ću se zadržati kod Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.S jedne strane, kada sam video poslaničku inicijativu, bio sam srećan i zadovoljan pošto se pokazuje inicijativa narodnih poslanika i to je dobro. To je čak odlično.Međutim, odlično.Međutim, s druge strane, tužan sam što narodni poslanici dobijaju dokumente od glavnog predlagača zakona, a to je Vlada Republike Srbije. Jedan takav dokument je stigao krajem prošle kalendarske godine, 28. decembra u Narodnu skupštinu.Tu je jasno rečeno da će biti tokom 2013. godine od strane Vlade tokom 2013. godine od strane Vlade predložen zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Rok za to je bio mart 2013. godine. To možete da vidite iz svojih papira na 249 strani plana rada Vlade za 2013. godinu.Pošto je to bio kraj marta, ovo mogu da shvatim jedinu kao neuspelu prvoaprilsku šalu, jer od marta koliko je meseci prošlo. Debelo smo zašli u novembar i takav predlog od Vlade nije došao. došao. U tom smislu mogu da razumem napor jednog broja narodnih poslanika da krenu u nešto što je pitanje da li znaju dobro, jer normalno je za očekivati da u jednoj sređenoj zemlji Vlada ipak ima određene resurse da i takav predlog zakona učini nešto boljim i sveobuhvatnijimDo toga nažalost nije došlo. Dođemo u situaciju da 23. oktobra stigne Predlog zakona koji brže bolje stigne u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, apsolutno protivno članu 154. Poslovnika, da treba 15 dana da bude u skupštinskoj proceduri.Slažem

o samom Predlogu zakona. U normalnim situacijama po članu 155. Poslovnika Narodnoj skupštini nadležni odbor i Vlada dostavljaju izveštaj odnosno mišljenje, po pravilu u roku ne kraćem od pet dana pre dana početka sednice Narodne skupštine. Setimo se kada smo započeli ovu sednicu.Mi do današnjeg dana nemamo mišljenje Vlade, da nam kaže valja li ovo ili ne valja. Smatram da Vlada sa svim resursima, u okviru kojih je i Ministarstvo pravde i državne uprave, verovatno može da se izjasni i da kaže – valja ili ne valja.

Vlada ima veliki broj pravnika na raspolaganju koji mogu da sagledaju sve moguće posledice i sve mogućnosti za primenu i sadašnjeg Krivičnog zakonika. Naime, sve ovo što je predloženo u sadašnjem Predlogu, u smislu mogućnosti procesuiranja, i dan-danas postoje mogućnosti procesuiranja svih onih koji izazovu opštu opasnost, svih onih koji izvrše krivično delo krađe, svih onih koji unište i oštete javne uređaje, svih onih koji ugroze javni saobraćaj.Istina, Predlogom zakona se predviđa određeno pooštravanje, ali, treba da se pitamo da li je u dosadašnjem periodu došlo do primene zakona koji trenutno važi? Jer, ukoliko neko ošteti dalekovod, a istovremeno ukrade kabl, da li se tu onda radi i o sticaju dva krivična dela i znatno oštrijem kažnjavanju? Pričam ovde kao pravnik, ne kao inženjer, nego kao pravnik koji se dobrim delom svog profesionalnog angažmana bavio upravo krivičnim pravom.U

vid kažnjavanja ukoliko je delo učinjeno iz nehata; u članu 279, uništenje i oštećenje javnih uređaja, takođe; u pogledu izazivanja opasnosti, neobezbeđenje mera zaštite na radu, takođe; u pogledu nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova, takođe; takođe; oštećenje brana, nasipa, vodoprivrednih objekata, takođe. Imamo situaciju da u Predlogu zakona jedan institut, znači - mogućnosti blažeg kažnjavanja za krivično delo učinjeno iz nehata, se praktično briše. Nemamo izjašnjenje Vlade da li to treba ili ne treba.U tom smislu, pozivam vas da kada predlažemo zakone, da dobro izvršimo analizu da li je u svakoj situaciji potrebno i moguće nešto regulisati i bez donošenja zakona? Jer, to nam je obaveza, i iz Rezolucije o zakonodavnoj politici, koju je usvojila Narodna skupština. Zatim, da vidimo kakva je analiza efekata propisa, odnosno da li se sadašnji zakon primenjuje i iz kojih se razloga eventualno ne primenjuje i da li je potrebno nešto menjati? Da smo sve to uradili i da smo ceo taj red poteza izvukli, moguće je da bi došli do drugačijeg zaključka.Ne sporim ja pravo narodnih poslanika da daju predlog, ne sporim pravo da traže pooštravanje mogućnosti kažnjavanja, ali tražim da i svi drugi učesnici u zakonodavnom procesu budu bar toliko ozbiljni. Ja ovde direktno prozivam Vladu Republike Srbije koja nije učinila ni taj napor da nam se do današnje sednice pismeno izjasni u pogledu Predloga zakona koji ima nekoliko članova. Smatram da to nije bio ogroman napor za Vladu, naročito imajući u vidu da je grupa poslanika ponela teret predlaganja Krivičnog zakona jer Vlada to nije učinila čitavih sedam meseci.Shvatam ja potrebu poslanika da zabašure nešto što Vlada nije uradila, ali dajte onda da Vlada uradi taj napor i da nam se izjasni, upravo zato da bi nama poslanicima bilo lakše. Više ljudi više vidi. Mi smo se potrudili kao poslanička grupa DS da damo veliki broj amandmana na ovaj mali broj članova, upravo pokušavajući da se definiše i ono što nije bilo možda na adekvatan način definisano, a to je pitanje eventualnog poremećaja u životu ljudi da se to označi kao značajan poremećaj u životu građana, isto kao što smo tražili vraćanje instituta posebno propisivanja za nehatno izvršenje krivičnih dela.Ukoliko je Predlog zakona, a ne bih hteo to da verujem, samo pretnja onima koji bi da štrajkuju na železnici, smatram da i dosadašnja zakonska rešenja, naročito u smislu onoga što sada važi u pogledu krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, to i dalje stoji. I dalje postoji formulacija: „i drugi sličan način ugrozi javni saobraćaj“. Moglo je da se navede – železnički saobraćaj, kanalski saobraćaj,

ne smemo da to radimo neozbiljno. Ja očekujem da ako budete određivali pauzu do nastavka dalje današnje sednice, da učinimo napor, da zamolimo one koji sede u Nemanjinoj, da nam se izjasne u pogledu samog Predloga zakona, da bismo imali izričit stav Vlade u pogledu samog predloga zakona, u pogledu konvencija

poštujem, ali sam se trudio ovih 10-15 minuta, verujte, s pažnjom sam vas pratio, video sam samo formu, formu i formu. Suštine nije bilo. Da li je mišljenje ili ovaj predlog zakona ušao u Narodnu skupštinu Republike Srbije elektronski ili na ulaz iz Kosovske ulice ili na Glavni ulaz, da li ga je pogledala pravnica iz Vlade na drugom spratu? Ne vidim šta je to suštinski i krucijalno bitno ako se kaže da nije obavezno mišljenje Vlade već odbora, što je urađeno. Bili ste na tom odboru.Meni

Ali, taj veliki broj amandmana su dva amandmana.Sve što ste rekli je forma. Verujem da i forma treba da se ispoštuje, ali bih više voleo da vi i ja polemišemo sada o vrednosti koju će ovaj predlog zakona doneti, o tome kako ćemo možda sutra zajedno da tražimo izveštaje od Vlade i javnih preduzeća kolike su to uštede napravljene u tim javnim preduzećima, a ne da li je ovaj zakon ili su amandmani voženi „Jugom“ ili kombijem ili kod koga su završili. To

uz pokušaj da se ni na koji način pežorativno ne odredim prema predlagačima ili o samom predlogu, da se ni na koji način ne odredim jače u odnosu na činjenicu da na sam Odbor za pravosuđe, kao matični odbor, i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a na obe sednice sam bio, nije došao predlagač zakona, da bi ga pitao i da bi sve ovo što sam u plenarnom zasedanju pomenuo raspravili. Niti je došao predlagač, niti je došao prvi potpis. Bilo je pokušaja da neki drugi poslanici preuzmu ulogu koju ne mogu da preuzmu i i da brane predlog zakona, ali očigledno to dovoljno pokazuje odnos predlagača prema institucijama Narodne skupštine.U svakom slučaju, pokušavam kao pravnik da ocenim i tu situaciju da, ukoliko neki inženjer predlaže zakon, ne može apsolutno sve da zna. Ali, upravo zato sam hteo da ukrstimo poglede već na odboru. To je bilo nemoguće, zato što niste došli. Ima ljudi koji su prisutni u sali, koji su bili na tom odboru, a vi niste došli, niti je rekao neko - hajde da pomerimo, pa da to sve raspravimo na odboru. Upravo zbog toga smo u situaciji da danas pokušavamo da govorimo o tim stvarima. Elementarna stvar da bi se nešto raspravilo u Skupštini je procedura. Ukoliko se čak ni to ne ispoštuje, kako očekujete da diskutujemo o tome u samoj primeni Krivičnog zakona sa vama ovde, a da pre toga ne raspravljamo o tome na odboru? Mislim da je to **Zoran Babić** Pošto se bavimo formom, evo, ja ću preći na to polje.Predlagač ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika nije Zoran Babić,

da, ali nisam jedini predlagač.Imam poverenja, gospodine Mikoviću, u moje kolege koji su članovi moje poslaničke grupe, koji dolaze dolaze na sve odbore. Imam poverenje u njihovo mišljenje i da će, kao što su stavili potpis ispod tog predloga zakona, ništa bolje ili gore od mene braniti stavove tog zakona.Da li su to neke vrednosti koje vi prepoznajete ili ne prepoznajete, ne znam i ne ulazim u to. Ali, 65 potpisnika kao predlagača ovog zakona…Voleo bih da koleginicu iz vaše poslaničke grupe, ukoliko joj je potrebna medicinska pomoć, zato što čujem jaukanje,

**Srđan Miković** Očekivao sam da bar onaj ko je na čelu Administrativnog odbora, ko je na čelu najveće poslaničke grupe ovde u Narodnoj skupštini, bar elementarno poznaje Poslovnik Narodne skupštine.Ne postoji mogućnost da, ukoliko je neko drugi označen kao ovlašćen predstavnik predlagača, ili ukoliko nije prvi potpisnik na listi potpisanih narodnih poslanika, bude ovlašćeni predstavnik. Onog trenutka kada budete promenili ono što piše u Poslovniku Narodne skupštine, tada ćete biti u pravu, ali do tada niste u pravu.Verujte mi, ne želim da idem na vas, čak sam rekao svojim kolegama upravo zato što dolazite iz vaterpola imam poseban odnos prema vama, imajući u vidu da sam se, ali ja sam se stvarno bavio vaterpolom. Hvala. Ne moram da dokazujem svoje bavljenje vaterpolom, to moja konstitucija pokazuje. Spreman sam uvek na trku, gospodine Mikoviću, i na tu vrstu dokaza. Na bilo kojem terenu spreman sam da prihvatim trku sa vama.

ovaj predlog zakona će učiniti boljitak u našem društvu, ali nećemo glasati za njega zato što ovlašćeni predlagač nije došao na odbor.

Ako je ovo poslednja stvar koja će zadati odlučujući udarac u borbi protiv kriminala, ja sam srećan. Samo nemojte da se desi da posle toga ne bude tako. Hvala.

poslanička grupa SNS je 23. oktobra 2013. godine, sa potpisima 65 poslanika, među kojima sam i ja, dala ovom visokom domu Predlog za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika. Nakon toga je krenula procedura koja je uobičajena za Skupštinu Republike Srbije, a to je da se u matičnom odboru, a to je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, raspravlja o predlogu i svih drugih zakona koji su iz oblasti pravosuđa. Naravno da smo tamo ogromnom većinom glasova usvojili i prihvatili ovaj zakonski predlog. Potom je ovaj zakonski predlog otišao ka Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, gde je takođe ogromnim brojem glasova prihvaćeno, odobreno da se radi o zakonskom predlogu koji je saglasan sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Motiv zašto smo predložili ovaj zakonski tekst jeste inicijativa više javnih preduzeća, kao što su: EPS, Elektromreža Srbije, Železnice Srbije, imajući u vidu da su dugi niz godina ili analizom zadnjih pet godina utvrdili rastući trend krađa, uništavanja određenih uređaja, da je to napravilo ogromnu materijalnu štetu, a još veću nematerijalnu štetu ili štetu koja je projektovana mogućnostima da se iz svega toga izrodi još veće zlo. Oni su konstatovali da je ogroman broj krivičnih dela urađen na njihovu štetu i da u tom pogledu, naravno, treba da se reaguje. To može da uradi samo visoki dom tako što će promeniti tekst zakona, u ovom slučaju Krivičnog zakonika. Ti motivi koje su dala ova javna preduzeća su poznati i svim građanima Srbije i znam da svi ovi ljudi koji danas sede pored malih ekrana i slušaju ovu raspravu dele mišljenje i inicijativu SNS za donošenje ovih izmena Krivičnog zakonika.Ono što smo danas čuli od svih ovlašćenih predstavnika svih poslaničkih grupa apsolutno jasno navodi da je sve to prihvatljivo i za njih, uz eventualno neke nijanse, eventualno kroz amandmane, a o tome ćemo, naravno, raspravljati u danu kada se raspravlja o amandmanima. Mi nismo isključivi, nikada nismo ni bili, niti ćemo biti. Sve ono što je suvislo, sve ono što će doprineti boljem kvalitetu ovog zakonskog predloga prihvatićemo i naravno da ćemo mi kao narodni poslanici

nešto što nije uživalo krivično-pravnu zaštitu. Objekat zaštite sa ovim Predlogom krivičnog zakonika, a tiče se članova 204. teška krađa, 221. i 227. jesu javni uređaji za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu i drugu energiju i uređaje sistema javnog saobraćaja i veza, odnosno delovi tih uređaja.Oni ljudi koji se drznu da ukradu, uzmu i unište neki deo ovih uređaja, nisu do sada odgovarali zato što je vrednost tih delova bila veoma mala i oni su eventualno odgovarali za krivično delo krađe, dekriminalizacijom se više puta dešavalo da to preraste u sitno delo krađe i na kraju niko nije odgovarao krivično.Ovog puta je motiv da se ovo delo, bez obzira na vrednost ukradene stvari, tretira kao teška krađa i da se za to krivično delo odgovara kao i za sva ostala krivična dela, odnosno onih obeležja koje ima krivično delo teške krađe. bez obzira na vrednost ukradene stvari, ukradena stvar predstavlja kulturno dobro, ono što je danas više puta rečeno, a tiče se spomenika, tiče se onoga što je sa nekim pijetetom građeno i pravljeno i postavljano na određena mesta.Situacija u Srbiji jeste takva, da jedna ekonomija koja je bila u potpunoj propasti i iznedrila veliki broj ljudi koji su trčeći trbuhom za kruhom dolazili u situaciju da kradu kablove, da kradu šahte, vodovodne mreže, da kradu trivijalne stvari koje nemaju skoro nikakvu vrednost ali predstavljaju ogromnu opasnost. Da je taj lanac zaokružen u tom smislu predlagač zakona je to prepoznao. Oni koji kupuju od njih ili uzimaju u promet ukradene stvari su takođe, ovim zakonom sankcionisani i krivično delo prikrivanja je navedeno. Sada je predviđena i zatvorska kazna od šest meseci do pet godina za počinioce i one koji su prikrili stvar koji predstavlja javni uređaj za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu ili drugu energiju i uređaje sistema javnog saobraćaja i veza, odnosno delove tih uređaja.Sve ovo je veoma bitno reći da bi građani Srbije apsolutno shvatili da imamo sluha, da sve ono što prepoznamo i što vidimo da se događa, a život čini da se puno toga menja u roku od nedelju dana pošto veoma dinamično živimo, a kamoli u više meseci ili više godina, da ova pojava mora jednoga dana da bude sprečena.Donošenjem u danu za glasanje naravno, nadam se da ćemo svi glasati i usvojiti ovaj zakon, da ćemo na taj način uputiti javnosti i građanima Srbije da ovakvo ponašanje, ovakvo delovanje nije dozvoljeno, da je ovakvo delovanja zabranjeno, da ovakvo delovanje je sankcionisano. Zato su za određena dela i povećane predviđene zatvorske kazne da bi se preventivno delovalo na čitavu javnost, a da bi se individualno delovalo na one počinioce koji i pored svega, i ovih upozorenja i toga što će zakonom biti propisano, učine da se tako nešto desi desi i da oni potpuno svesno, namerno uništavaju određene uređaje, da li se tu radi o saobraćajnim uređajima, da li se radi o elektro mreži, da li se radio o vodovodnoj mreži, apsolutno to može doneti veliku štetu svim javnim preduzećima kako republičkog nivoa tako i lokalnog, mislim da opštine i gradove.Sve to se plaća iz budžetskih sredstava, a budžet punimo svi mi. Na ovaj način želimo da uštedimo to plaćanje iz budžeta, da sprečimo sve moguće krađe i sva moguća uništavanja svih ovih rečeno je da ćemo promeniti član 290. a odnosi se na ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom, opasnim sredstvom. Tu smo posebno apostrofirali zaustavljanje prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima. Znači, ponavljam, zaustavljanje prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima. Ne možete zato što imate pravo, a naravno da ga imate kad štrajkujete i kad se borite za nešto što vam pripada da ugrožavate sistem saobraćaja, da ugrožavate sve ostale ljude jer su i oni željni ili nekog putovanja, ili nužda tera da negde odu. Ne možete na taj način da sprečite da privreda funkcioniše. Sve su to motivi i razlozi zbog koji smo mi predložili ove izmene i dopune Krivičnog zakonika. Ono što će u danu za glasanje, naravno, pozivajući sve ostale poslanike da glasaju za ovaj zakon, učiniti SNS, to je da ćemo dati svoj glas i usvojiti ovaj zakonski predlog. Hvala lepo. Hvala.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Sada određujem pauzu. Nastavljamo sa radom Hvala